Besedo je želel minister. Izvolite, gospod Vizjak. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Spoštovani poslanec, jaz sem – seveda vas ni bilo tu notri – že nekajkrat obrazložil situacijo glede teh posnetkov in jo bom še enkrat obrazložil in boste videli, da moje izjave niso nič nekonsistentne, nikoli bile in da so pač dejstva dejstva. Torej, podpisniki interpelacije ste oprli razloge za predlog za mojo razrešitev na 14 let stare posnetke in lepljenko teh posnetkov, ki so nastali s prikritim, nezakonitim snemanjem pogovora med mano, ki sem takrat opravljal funkcijo ministra za gospodarstvo, in tajkunom Bojanom Petanom, ki je obvladoval skupino DZS, v kateri so notri še Dnevnik, Delo prodaja, Terme Čatež. Objavljeni posnetek potrjuje in dokazuje moje takratno zavzemanje in prepričevanje Bojana Petana, da ne izpelje škodljivega prevzema družbe Terme Čatež in posledično oškoduje njenih lastnikov oziroma države in davkoplačevalcev. Sedaj, po 14 letih so se moje napovedi izkazale za točne, izpeljan prevzem Term Čatež je bil izjemno škodljiv za to podjetje, za njegove lastnike, državo in davkoplačevalce. Oškodovanje države je ocenjeno na več kot 100 milijonov evrov, sedaj pa se moram jaz zagovarjati pred mediji in državnim zborom, in ne na sodiščih, za izrečene besede pred 14 leti in poskuse preprečitve te škode državi in davkoplačevalcem, pri čemer se mi želi z zvočno lepljenko nelegalnih prisluhov podtakniti tako imenovano glupo plačevanje davkov. Lepljenka štirih posnetkov, kar je dokazal tonski strokovnjak Mitja Krapša, je bila objavljena 18. oktobra letošnjega leta na oddaji 24UR ZVEČER, POP TV. Jaz sem vedno govoril, da je to lepljenka, in to je dokazal tudi tonski strokovnjak. To je lepljenka, kar je dokazal tonski strokovnjak, in tudi vi se lahko prepričate, če boste malo bolj pozorno poslušali, da se menja ambientalni zvok. Lahko preberem, kar je takrat napisal ta strokovnjak: da gre za strokovno očiščen oziroma drugače obdelan posnetek in gre za evidentno lepljenko, v prvem delu posnetka se v ozadju slišijo ptički, v drugem pa se glasu Bojana Petana pozna in sliši prostor, kar nakazuje, da je to v notranjosti, to je v naravi neizvedljivo. Torej, iz mnenja tonskega strokovnjaka jasno izhaja, da je to lepljenka, in nihče od objavljavcev na POP TV tega ni nikoli zavrnil – da je bil ta prvi posnetek lepljenka. Na podlagi tega se meni očita tako imenovano glupo plačevanje davkov, česar nisem nikoli rekel in vedno in znova stojim za tezo, da je glupo delati škodljive posle za podjetja in lastnike teh podjetij, kar je v tem konkretnem primeru oškodovalo Terme Čatež za več kot 30 milijonov evrov. Posledično bi moral gospod Petan oziroma odvisne družbe Terme Čatež, Marina Portorož in Turistično podjetje Portorož plačati davek od kapitalskega dobička, kar se ni zgodilo. Gospod Petan je na posnetku zatrjeval, da je davke moral plačevati tudi Al Capone, ki je pobijal ljudi, vendar se je zavedal, da davke je pa treba plačati. Očitno je gospod Bojan Petan tudi nad Al Caponejem, saj on davkov ni plačeval tudi za ta kapitalski dobiček, od katerega bi moral plačati več kot 5 milijonov evrov davka prek odvisnih družb Marine Portorož in Turističnega podjetja Portorož. To se ni zgodilo, gospod Bojan Petan za to ne odgovarja. torej želel preprečiti, da bi s podjetjem Term Čatež le-te odkupile lastne delnice, ki so bile na Marini Portorož in Turističnem podjetju Portorož. Prav to, kar vi meni očitate, sem želel preprečiti, za to sem se zavzemal in žal mi pri tem ni uspelo. Res je, v pogovoru, ki je bil zasebne narave, neformalen – vi ste primerjali eno formalno izjavo enega ministra s tem pogovorom, kar ni na mestu sem pravzaprav nameraval zaščititi državno premoženje, kar mi žal ni uspelo in so danes Terme Čatež na kolenih. Poglejte nekaj številk. Tako kot zdravniki ugotavljajo zdravje človeka na podlagi rezultatov izvidov, krvne slike in podobno, se seveda zdravje podjetja ugotavlja iz finančnih podatkov, ki izhajajo iz letnih poslovnih poročil. Poglejmo, kam so Terme Čatež zajadrale zaradi teh škodljivih dejanj v letu 2007. Terme Čatež so imele v letu

pa če odmislimo krizo in pogledamo v leto 2019, kar je korektna primerjava, ker ni bilo krize, je bilo prihodkov zgolj še 29 milijonov. Denarni tok oziroma dobiček z amortizacijo vred je padel z 12 milijonov na 7 milijonov, neto finančni dolg se je povečal s 35 milijonov na 44 milijonov, CapEx, to se pravi investicije so padle z 12 na 5 milijonov, tržna vrednost delnice se je znižala s 340 evrov za delnico na 39 evrov za delnico in razmerje neto finančni dolg : EBITDA oziroma denarni tok je poskočilo z 2,8-kratnika v letu 2007, kar je še znosno, na 6-kratnik v letu 2019 in na 10-kratnik v letu 2020. Po ekonomski teoriji – sem slišal, da to tudi nekateri ekonomisti vedo – ko je to razmerje nad 4 ali recimo 5 v najslabšem primeru, podjetju ni pomoči in ne bo moglo odplačevati danih posojil. Tu so terme danes zaradi teh rabot, ki sem jih takrat želel preprečiti. To je moja krivda.

da to preprečimo. Pri tem sem uporabil tudi neprimerne besede, za kar sem se tudi že opravičil. Ampak razumite to moje prizadevanje kot borbo, da do tega oškodovanja ne pride. Žal je do tega oškodovanja prišlo in smo danes tu, kjer pravzaprav smo. Da so Terme Čatež res tam, dokazuje tudi primerjava s Termami Olimia, ki so danes v bistveno bolj ugodni poziciji,

Namreč, upniki, to so razne banke, so prenesli slabe terjatve na slabo banko v višini 80 milijonov evrov, te skupine DZS, Terme Čatež in Delo prodaja. To je kupil sklad York nekaj let kasneje za približno 50 % vrednosti, kar pomeni, da je ostalih 50 % oziroma 40 milijonov ostalo na plečih davkoplačevalcev. In vsi davkoplačevalci bomo plačevali te zgrešene naložbe

Še enkrat zelo jasno podčrtam, da bi bilo od tega treba plačati davek na kapitalski dobiček, ki se ni plačal, meni pa se danes očita, da je davke glupo plačevati. Davke je potrebno plačevati, to,

tako pravi minister Andrej Vizjak, ki je besen na poskuse lastninskih sprememb v tej družbi.« To je bilo 23. 7. 2007. Cel kup člankov na to temo je in za nagrado Bojan Petan, ki je pravzaprav boter vsega tega, še danes uživa na mestu direktorja teh družb. Nedavno je časnik Finance objavil, da prejema približno pol milijona evrov letnega bruto dohodka ali pa plače, recimo temu, ker je štirikratni direktor. Prek svojih medijev, Dnevnika, Nedeljskega dnevnika, in medijev svojega prijatelja Martina Odlazka širi tako imenovano resnico in vi temu nasedate in vlagate zaradi tega interpelacijo. To je pravzaprav resnica o tej stvari. Res je, danes je tu pravzaprav tudi spopad dveh pogledov, ali štejejo dejanja ali besede. Jaz sem pač človek akcije, operativen, delam, kdaj pa kdaj tudi kaj po brežiško neprimerno izrazim in rečem. Ampak ali je to lahko deležno večje zamere, odstavitve ali štejejo dejanja? Ali bomo vladali v tej državi zopet samo z besedami, puhlicami, praznimi obljubami, ljudje pa ne bodo deležni razvoja ne zelene tranzicije in ne napredka, kot bi lahko bili? Jaz seveda zagovarjam to, da je potrebno delati učinkovito, pravzaprav tudi zelo hitro na določenih področjih, ker so problemi nakopičeni. Vsi se zavedamo, da je zeleni prehod oziroma tudi podnebna kriza potrebna hitrega ukrepanja Vesel sem, da ste omenili Glasgow. Tam sem bil en teden. Pred tem je slovensko predsedstvo poenotilo stališče 27 držav članic glede pogajalskih izhodišč za Glasgow. V Glasgowu smo se pogajali, Evropska unija, enotno, kar se doslej še ni zgodilo, za kar nas je, mimogrede, pohvalil tudi vaš strankarski podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in smo bili tudi marsikje pohvaljeni zaradi tega. Seveda to do naših medijev ni prišlo, ker ni bilo nobene afere, ker ni bilo nič narobe, ker so bili dosežki in rezultati. In tega praviloma ne preberemo v medijih, ki jih vi v tej koaliciji KUL prebirate vsakodnevno. ko govorimo o vodah in zaščiti vode, kar je tudi ena izmed pomembnih temeljev te interpelacije, upam, da boste prebrali magnetogram vašega poslanskega kolega gospoda Polnarja, ki je povedal pravzaprav vse in še več na to temo. Voda se ne ščiti, sploh pa ne s tisto novelo Zakona o vodah, ki je bila vložena, ampak se ščiti s konkretnimi ukrepi vodooskrbe, zaščite pred odvajanjem odpadnih voda, to se pravi s kanalizacijskimi sistemi, čistilnimi napravami, s protipoplavnimi zaščitami. v tem mandatu te vlade smo podprli oziroma samo dali v realizacijo čez 50 projektov iz Dogovora za razvoj regij od marca prejšnjega leta do danes, ki nadgrajujejo vodovodne sisteme širom po Sloveniji, ki uvajajo sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ki seveda varujejo premoženje in življenje ljudi pred poplavami, v višini približno 400 milijonov evrov. Preko Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil edinstven projekt, smo zaradi zaščite vode in pitne vode namenili še dodatnih 107 milijonov evrov povratnih in nepovratnih sredstev za male vodovode in male kanalizacijske sistem. Mimogrede, ustrezno odvajanje odpadnih voda ščiti podzemne vode pred onesnaževanjem. Sprožili smo tudi pospeševanje izdajanja vodovarstvenih uredb, to so uredbe, ki ščitijo vodovarstvena območja. V mandatu prejšnji vlad v obdobju treh let je bila sprejeta ena sama vodovarstvena uredba. Od marca do zdaj smo sprejeli pet vodovarstvenih uredb in 20 jih je v postopku sprejemanja, ker želimo zaščititi vodne vire, ker je to ključno. Začeli smo s projektom vodooskrbe slovenske Istre oziroma Obale, da bodo dobili sleherni prebivalci v Republiki Sloveniji dostop do zdrave pitne vode, ker danes ga nimajo. Prizadevamo si in smo si prizadevali, da bi z županjo Kanala dosegli sodelovanje pri reševanju vodooskrbnih problemov v občini Kanal. Končno ob obisku vlade na Goriškem je ponudila in interes po sodelovanju in sodeluje in bomo to tudi uredili in se ne glede na vse skupaj zahvaljujem tudi podpori v Državnem zboru temu projektu. Spoštovani, tako jaz osebno gledam na varovanje pitne vode – s konkretnimi projekti, da ljudem omogočimo dostop do te vode in da zaščitimo vodovarstvena območja. Ne pa na način, da se na demagoški način zlorabi en zakon, ki je želel zgolj debirokratizirati posege na obalna in priobalna zemljišča in vodna zemljišča ob spoštovanju strogih ukrepov in torej pod strogimi varovalkami, da taki posegi ne morejo in ne smejo škoditi stanju voda, da ne smejo biti v nasprotju z načrtom upravljanja z vodami, da ne smejo poslabšati erozijske in poplavne nevarnosti in še kar nekaj teh pogojev je. Za vsak od teh posegov si je potrebno dobiti okoljevarstveno soglasje. To vi smatrate kot napad, kot desant, kot kršitev ustavne pravice do zdrave pitne vode, ne pa kot ukrepe, številne stomilijonske projekte, da bodo ljudje res na pipi dobili vodo, ki je podvržena monitoringu, kontroli in ki bo ljudem prinesla to, kar seveda tudi zaslužijo. Seveda skozi interpelacijo se mi podtikajo tudi nekateri drugi očitki v zvezi z delnicami Petrola. O tem lahko povem samo to, da sem ponosen, da lahko svoje prihranke, denar, ki ga zaslužim, vlagam v slovensko gospodarstvo, ne pa da ga tiščim v štumfih, kar počne velika večina ljudi in skriva denar, in zato imamo toliko in toliko raznoraznega denarja, ki ni v obtoku in se ne plemeniti in se ne nalaga. Pri tem ni noben nadzorni organ v tej državi ugotovil kakršnekoli nepravilnosti in sedaj se moram pred vami, politiki, braniti za to, pri čemer ne Komisija za preprečevanje korupcije kakor tudi ne Agencija za trg vrednostnih papirjev nista ugotovila nobenih nepravilnosti. Delnice sem kupoval, kot vsak lahko izmed vas, na organiziranem trgu, javno, na transparenten način. In še to, samo en dokaz, jaz sem kupoval delnice marca in maja leta 2000, deregulacija je bila septembra 2000, oktobra 2000 ste lahko kupovali delnice po isti ceni kot maja. Po isti ceni. pravi, deregulacija cen ni vplivala na vrednost in nikakršne koristi in vsakdo bi lahko kupil pod istimi pogoji te delnice in zato se je tudi, ko je to Agencija videla, je res po vsem izmišljena stvar v zvezi s tem s tem očitkom. In še enkrat, o tem naj sodi Kopitar; Kopitar so pri nas regulatorni organi za trg vrednostnih papirjev in za korupcijo. Ti organi pri tem niso ugotovili nobene napake in postopki zoper mene so ustavljeni, pravzaprav zoper mene ne teče noben postopek nobene nadzorne inštitucije v tej državi. Danes sem tu zaradi politične odgovornosti in zato se tudi na tak način branim. Dotaknil se bom še očitkov v zvezi s koncesijo Termam Čatež. Veste, vodstvo tega podjetja je bilo vedno spretno pri izmikanju raznoraznim obveznostim, med drugim tudi obveznostim, ki izhajajo iz podeljene koncesije. Zato s to družbo ni bilo doslej nikoli urejeno koncesijsko razmerje. Urejeno je bilo samo za del vrtin, pravzaprav nihče ni vedel, koliko vode načrpajo, ker so se izgovarjali, da celo vrtine niso na njihovi zemlji, da je pravzaprav še vedno denacionalizacija teh parcel, in so se hkrati tudi izgovarjali, da da nimajo merilnih naprav in tako naprej. Uvedenih je bilo nič koliko inšpekcijskih postopkov zoper njih, plačevali so kazni in na koncu dne so tudi končno pristali na koncesijo in poslej bodo morali plačevati koncesijsko dajatev v štirikratni višini glede na sedanjo, ker se bo končno sploh ugotovilo, koliko vode črpajo. In dobili so koncesijsko dajatev za količino vode, ki zagotavlja stabilnost vodonosnika, in nič več. Pravzaprav še celo malo manj. V preteklosti so bile te količine določene na bistveno višjo vrednost, tudi na dvakratnik do trikratnik te vrednosti. Po sedanjih strokovnih podlagah Geološkega zavoda je ta količina bistveno nižja in Terme Čatež bodo morale spoštovati tudi ostale določbe koncesijske pogodbe; to je, da bodo seveda spremljale tako količine kot temperaturo načrpane vode, da bodo toplotno izkoristile vodo, ne pa, da bodo napol toplo vodo spuščale v vodotok in da bodo plačevale koncesijsko dajatev v štirikratni višini. Doslej so Terme Čatež plačevale med 70, 80, tudi katero leto do 100 tisoč evrov koncesijske dajatve, po naših izračunih bodo morale poslej plačati 400 tisoč evrov koncesijske dajatve. V odgovoru na interpelacijo seveda tudi najostreje zavračam vse očitke, da smo okoljsko zakonodajo, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja in drugo zakonodajo sprejemali v neskadju z Aarhuško konvencijo in z Zakonom o varstvu okolja oziroma njegovim 34.a členom. To najostreje zavračamo. Dokazi za to so tudi usklajeni predpisi, tudi nenazadnje Zakon o varstvu okolja s praktično vsemi nevladnimi organizacijami in seveda delovali in želimo delovati tudi naprej v tem duhu učinkovitosti s skrbi za okolje.

zdi se mi nenavadno, da na moje vprašanje odgovorite s trikratno dolžino tega mojega časa − uporabljam za to, da vam postavim neka svoja vprašanja in svoje poglede na to interpelacijo. Ampak gotovo me ne prepričate o vaši vlogi pri reševanju vodne oskrbe v občini Kanal, kajti če je kdo, je ravno vaša stranka; mislim, da celo nasprotovala vsaj enemu, če ne dvema sklepoma, ki smo jih tukaj sprejemali, in je bil napor vložen s strani vseh nas, razen s strani vaše stranke. Torej, vi govorite, da ste rešili nek problem, kateremu so vaši kolegi še osporavali in bili proti. Dokazuje se to lahko z glasovanjem. Govorite – pa ne bom sodil, čisto laično, ker nisem Kopitar, kot pravite vi da lahko vsakdo kupi delnice Petrola, ni pa vsakdo vedel, da bo vlada šla v liberalizacijo trga. Torej, vsakdo lahko kupi, se strinjam – koliko pa vas je vedelo o tem, da se bo vlada odločila za ta ukrep? Govorite o podnebni spremembi. V Državnem zboru, se opravičujem Dejan Židan, petkrat smo obravnavali resolucijo o podnebnih spremembah, gre za relativne uokvirjene ukrepe, ki naj bi jih naša država v celoti sprejemala. Država. Govorim za vas, za mene, za moje otroke, za kolege, za vse nas, a SDS ni prispeval nič, kvečjemu je še nasprotoval nekemu dokumentu, ki bi dajal jasne usmeritve, kako naj bi politika na okoljskem področju delovala v nadaljnjih vladah. Govorite o sodišču, da mi vas danes tukaj kaznujemo s tem, ko dejansko izvajamo svoje poslanstvo in terjamo vašo politično odgovornost, medtem ko sodišče ni terjalo kazenske, ko vesoljna Slovenija ve, da je bila popolnoma drugačna zgodba, če zadeva ne bi zastarala in verjetno bi se stiskalo nekomu drugemu, ne pa tistim, ne pa tistim, katerim ste vi želeli, da se stiskajo stvari, kajti zadeve ne bi starale in ne bi bili mi tisti, ki sodimo, ampak bi verjetno ustrezni organi obravnavali ta vaš primer, evidenten ‒ jaz sem prepričan, da bi ga v kolikor ta primer ne bi zastaral. Torej niste na varni strani. Na varni strani ste se zato znašli po naključju v tem kazenskem vidiku, v političnem je pa vse na Novi Sloveniji; ali bo država obljubo, ki jo je dala, in se držala svojih lastnih izrečenih besed in, še bolj pomembno, načel, ali pa bo povozila besede in svoja načela. Torej, visite na nitki, ampak ne zaradi nas, zaradi vaših koalicijskih partnerjev, ki mislijo, da v mandatu 2020‒2022 je dovoljeno čisto vse. Hvala lepa.

da gre za posnetke neformalne narave in celo za zlepljenko, kar naj bi potrdil tonski strokovnjak. Temu tonskemu strokovnjaku je ime Mitja Krapša in človek je vse prej kot neodvisen tonski strokovnjak. Namreč, ko ti poguglaš to ime, ti najprej izpiše stranka SDS, potem ti pa izpiše vse žive portale, pri katerih sodeluje ta tonski strokovnjak. To so: Moja Dolenjska, e-Maribor, Primorska 24, Notranjska.si, Celjski glasnik in Požareport. Se pravi, sami mediji iz orbite SDS, medtem ko so zvočni forenziki ugotovili, da so posnetki avtentični. Drugi zvočniki forenziki, kar so mediji pisali, so ugotovili, da so posnetki avtentični. In tudi sami niste zanikali, da je na njih vaš glas; torej, da ni to nek igralec, ki vas imitira. Skratka, spoštovani minister, to je absurdno. Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak in tajkun Bojan Petan in ne sosed Andrej in sosed Bojan, sta se v eno uro dolgem pogovoru dogovarjala, kako prevzeti državno podjetje, kako se izogniti plačilu glupih davkov in kako sodnikom streti jajca. Pika. To je ta afera »glupi davki«. Vam pa se zdi bolj problematično domnevno izsiljevanje s posnetkom, ki da je neformalne narave, kot pa ministrovo koruptivno in nezakonito ravnanje. Kar se tiče delnic, spoštovani, kot je povedal kolega, seveda jih lahko vsakdo kupi, samo vsakdo nima notranjih informacij oziroma dostopa do notranjih informacij in v tem je bistvena razlika. Če bi jaz bila ministrica, gotovo v času svojega ministrovanja ne bi kupovala delnic pri tako občutljivih javnih

minister, ste pravo lepljenko naredili danes iz tega zagovora na interpelacijo. Ne vem, mislim, da je bilo že četrtič ali petič ponovljeno isto, ampak zelo zelo neprepričljivo. Predvsem pa je banalno, da zdaj spet prihajamo na ta posnetek; na ta glupi posnetek, no. posnetek, no. Ampak šele sodno pooblaščen izvedenec vam bo dal jamstvo, da je to res lepljenka. Do tedaj pa nihče v tej državi vam, ko to sliši, ne bo nikoli verjel, da je to lepljenka − iz več pogovorov

Okej, to se da, ampak imate pa takole, » … pa če nič drugega, moraš državi plačat davek. Se pa strinjam. Samo, enkrat ga boš moral …«, pa pravite vi: »Ne, ne rabiš ga Pa reče Petan: »Pa kdo glej, pa kdo bi se moral sekirat državi davke plačevat? Jaz ali ti? Jaz.« Vizjak: »Škoda, to je glupo, glupo za firmo …« Petan: »Le enkrat ga bomo mogli plačat …« Vizjak: »Pa ni treba, pa sem ti povedal scenarij, ko ga ni treba …« To se pravi, to je iz toliko … Neverjetno dober je tudi scenarij, kajne. Lepo teče, ampak neprepričljivo popolnoma. Nikogar ne boste prepričali. In niste mi odgovorili prej,

Ko ste omenjali Terme Čatež, pa trenutno situacijo, ki je seveda zelo slaba, slaba firma, Terme Olimia je odlična firma. Ampak, takrat ste pa rekli: »Drugo pa je, ko kupuješ Olimie. Tu lahko pomagamo,

da ste se borili za zaščito državnega interesa! Ne! Mešetarili ste, mešetarili toliko časa, seveda, da vas je na koncu v resnici Petan okoli prinesel. To tu niste imeli odgovora. Pa še enega odgovora mi niste dali. Sem vas prej, še popoldan, vprašal v zvezi s temi firmami, ki se ukvarjajo s predelavo odpadkov in zbiranjem odpadkov. Ali je res, da je bil predstavnik ali pa direktor – ne vem, morda pa direktor Slopaka ‒ edini od teh firm, ki je bil na Ministrstvu za okolje, ko je tekla beseda o vsebini Zakona o varstvu okolja? Torej, edini, ki se je posvetoval oziroma ste se vi posvetovali z njim, pa je teh firm, ne vem, 6 ali koliko. To sprašujem, ker ta informacija kroži, da je bil tam direktor, ki je sicer iz vrste SDS, ampak zanima me čisto konkretno. Je bil tam edini in ali je vplival na vsebino Zakona o varstvu okolja?

Tudi zelo jasno sem povedal, da ne Vizjak, ne ministrstvo, ne Vlada, ne Državni zbor ne bodo določali organizacije, ki bo ravnala s posameznimi odpadkovnimi tokovi, ampak bojo to organizacije ustanovili proizvajalci teh izdelkov oziroma odpadkov. To je njihova dolžnost, kajti proizvajalčeva razširjena odgovornost nalaga vsem, ki dajo izdelke na trg, da poskrbijo za te izdelke v celem življenjskem ciklu. Torej tudi za embalažo tega izdelka in za izdelek po koncu življenjske dobe. Torej, proizvajalci bodo ustanovili organizacijo; ali bo to Slopak, ali bo to Ropak, ali bo to, ne vem, Rudi ali bo … Ne vem, kako se bo to imenovalo, je pač njihova stvar.

rečem, da sem najprej zadovoljen z nečim, in sicer da deluje luč miru. Namreč glede na pretekle dneve, ki so bili pred nami, danes do večjih odstopanj v naših razpravah − v vaših, tisti, ki ste razpravljali – ni prišlo. To me po svoje veseli. Razpravo smo začeli s predlagateljem, gospodom kolegom Rudijem Medvedom, ki je pa v predstavitvi te interpelacije nekaj časa bil pri ministru, nekaj časa je bil pri celotni vladi, nekaj časa pri predsedniku Vlade mislim, da si ljudje niso čisto točno na začetku ustvarili mnenja, o čem se danes pogovarjamo. Sam se tudi zavedam, da z mojo razpravo ne bom spremenil vaših odločitev, bi pa nekaj stvari ponovil, ker na žalost tukaj v parlamentu ne velja ta slovenski rek, da samo v mlinu se dvakrat pove, v parlamentu moramo 10-krat, 100-krat ponoviti določeno zadevo, pa še nekateri ne želijo, nočejo, ne morejo, ne znajo slišati. Takole je bilo; štiri področja so, katera očitate ministru. Najprej bom začel z zadnjega konca, se pravi nakup Petrolovih delnic. Poglejte, nakup Petrolovih delnic je minister lepo pojasnil; se pravi, nakup je bil transparenten. V času, ko je bil minister, tudi v času, ko je tej državi in sploh v svetu bil problem koronavirusa epidemije, ki je gospodarstvo upočasnila. Vsi tisti, ki so imeli denar, znanje, so verjetno investirali. Koliko ljudi bo od te zgodbe lahko nekaj dobička ustvarilo, se bo videlo šele čez leta. Trdno sem prepričan, da če bi bile delnice Petrola v tem primeru na isti višini, kot jih je kupil, ne bi bile na spisku. Kaj pa, če bi padle? Bi rekli, da je minister zavajal, da je minister kupil in potem so seveda kupili še nekateri drugi, zavedel, zapeljal v finančno katastrofo ljudi? Se pravi, popolnoma brezpredmetno razmišljanje. Vsak ima pravico kupiti in še celo več; v tem konkretnem primeru našega ministra so se zadeve odvile bliskovito hitro. Vsi regulatorji so začeli preiskovati predmetno zadevo in nobenih problemov, ampak pri ljudeh, pa pri KUL opoziciji pa je to hud problem. Gremo naprej, da ne bom predolg. Se pravi koncesija. V času prejšnjih vlad je bila vzpostavljena zakonska osnova za ureditev koncesije, in celo uredba je morala biti za ureditev koncesije, ker se je delalo, po domače povedano, po domače. Nekaj se je plačevalo na pavšal oziroma na ene stare podatke, nič ni bilo merjeno, nič ni bilo preverjeno. Vse to je ta vlada uspela narediti, s pomočjo tudi inštituta, ki je naredil analizo za konkreten primer. Na podlagi vsega tega ‒ kaj je rezultat? Država dobi več, narava pa dobi vodo pravilno nazaj, pravilno ohlajeno in vse, kar je potrebno. Vidite, to je rezultat tega dela. In zato se mora minister zdaj zagovarjati? Nerazumljivo. Zakon o vodah oziroma referendum. Tu ima minister res eno napako. Veste kakšno? Ni mogel Ni mogel verjeti, da lahko zmaga laž, da lahko podatki, ki so 70 procentov volilne kampanje o tem referendumu, da so temeljili na netočnih podatkih. Slikovito so opisali to drugi kolegi moji oziroma gospod Polnar. Ker je šlo za popolnoma drug namen zakonske materije. Ampak bili smo v času epidemije v času epidemije oziroma v vmesnem obdobju, ko so ljudje še bolj občutljivi. Vsak dan poslušajo, kaj ta vlada grdo dela, potem so se pridružile tudi nevladne organizacije in rezultat je bil, da so se odločili, kakor so se odločili. Škoda, sem trdno prepričan, da če bi minister razmišljal, da lahko ta laž zmaga, bi organiziral tako imenovano referendumsko kampanjo. Sicer bi nekaj denarja zapravil, vendar bi lažje ljudem obrazložil. Ampak tega ni naredil. Tako mu zdaj ne morete očitati, da je pa celo zapravil toliko in toliko tisoč evrov, ki so dovoljene po zakonu, in jih je, bomo rekli, stran vrgel, ker je izgubil referendum. Ne, ni tega naredil, in tega mu ne morete očitati. Kako je pa z izgubo referendumov in / nerazumljivo/ smo pa danes tudi slišali. Sedaj pa smo pri četrtem poglavju: tako imenovani sestanek. Jaz mu rečem sestanek. Kako je potekalo, kaj je bil namen tega, je podrobno predstavil minister v odgovoru in danes. Ne poetično, ampak konkretno s številkami in z redosledom in s primerjavo z drugimi podjetji. Nesporno so bile odločitve takratnega vodstva, sedanjega vodstva term v luči odkupovanja, mešetarjenja, napačne. Ker to podjetje ni to, kar bi moralo biti v svoji panogi. Lepo je vzporednico predstavil z drugim podjetjem. Ampak ni to moj namen danes. Moj namen danes je nekaj drugega, in sicer to, da imamo v državi Sloveniji posameznike, institucije, organizacije, skupnosti, ki snemajo, arhivirajo, obdelujejo podatke, zvočne in verjetno še drugačne ministrov, poslancev. Koliko ministrov, koliko ministrov ali pa poslancev in drugih funkcionarjev Slovenske demokratske stranke v tem primeru je bilo posnetih? Pri uradnih dejanjih, pri uradnih sestankih, na neformalnih pogovorih, na prijateljskih srečanjih, na obiskih? Koliko je tega v tej državi? To je pa problem, katerega ni noben novinar osvetlil. Vidite. To je problem, katerega pa jaz danes izpostavljam. Koliko je tega? Ker namreč, kdo se tega poslužuje? Nedemokratični, zločinski sistemi so se tega posluževali. Tudi to smo slišali, kako gre v zgodovini. Če so bili na dvorih ovaduhi, se je lahko bivši komunistični sistem posluževal telefonskih prisluškovanj. Znano je, kako so bili v raznih teh stenskih oblogah v prejšnjem sistemu prisluškovalne naprave. Te so bile verjetno še najbolj točne, ker so slišali tisto, kar so slišali, in to je to. Da bom konkreten. Imamo pod Ljubljanskim gradom telefonsko centralo, kjer piše: KS Zadvor, KS ta, KS on, KS t. Se pravi, ko je želel nekdo kaj slišati, je samo tja noter šel, dvignil slušalko in je poslušal, kaj je pogovarjajo takratni predsedniki, recimo, krajevnih skupnosti. Ampak tega naj bi bilo konec v sistemu, kjer smo. S tem konkretnim primerom smo pa videli, kaj je. je. To je zastrašujoče, spoštovani. In to bo dalo misliti ljudem. Ampak jaz osebno sem pa iz tega potegnil nekaj zelo pomembnega: da sem še naprej ponosen član Slovenske demokratske stranke. Namreč, kaj je namen teh snemanj pa tega prisluškovanja? Dobiti javnega funkcionarja, politika v nečednih poslih. Verjetno. Tista nečedna posla pri politiki pa so verjetno povezana s kakšnimi podkupovanji in podobno in poglejte, tukaj je tisto, kar lahko ugotovimo. Minister ni enkrat v celotnem pogovoru rekel: »No, veš tako, potem bo pa še nekaj tam za mene oziroma za stranko.« To je ključno za mene. Tega v vseh teh −vi pravite, da je eno uro, jaz sem poslušal samo tisto osnovno, niti slučajno nisem eno uro poslušal. Ampak tega ni. Vidite, to je tisto, kar vi želite pripisati Slovenski demokratski stranki, temu ministru, predvsem tudi predsedniku, da delujemo koruptivno. Vidite, tega očitno v vseh posnetkih, ki obstajajo ‒ bog vedi, koliko je tega ‒, ni. Ker če bi bilo samo pri enem ministru, pri enem poslancu Slovenske demokratske stranke, bi bilo to pred vsakimi volitvami, bi bilo na na vsemi pomembni zadevami in bi sedaj bili že nekateri lahko v zaporu. Ker kljub temu da se poslužujete teh zločinskih − tisti, ki se poslužujejo. Očitno se, ker če posnetek fizično obstaja, imamo to v državi. Vsem tistim, ki se tega poslužujejo, jim ni uspelo, da bi kakšnega poslanca oziroma ministra oziroma predsednika Slovenske demokratske stranke lahko obtožili. Pa jim je uspelo še več! Brez konkretnega dokaza − na neugotovljenem kraju, neugotovljen način, neugotovljen znesek smo prišli celo do obtožbe in zapora. Vendar sem trdno prepričan, tudi kot kristjan, da na koncu vedno zmaga resnica. In tudi v tem primeru je zmagala, zato laž nima prihodnosti. nima prihodnosti. Tako kot nima prihodnosti sistem, ki temelji na ovajanju, na laži, na podtikanju. Te prihodnosti nima, zato sem vesel, da smo tukaj, kjer smo. Upam pa, da bodo tisti, ki v tej državi lahko kaj naredijo na tem področju, imamo vse možne institucije varstva osebnih podatkov in tudi varnosti take in drugačne, ker vemo, da smo sedaj v času, ko se lahko priredi vse. Če imajo dovolj količine mojih avdio in vizualnih podatkov, lahko ta moj govor spremenijo v popolnoma nekaj drugega; ravno kontra, kar sem povedal. Se pravi, da sedaj prihajamo že v čas, ko se tudi več ne bo moglo verjeti, kaj kdo pove. Ampak to so že druge zgodbe. Dejstvo pa je namen in namen te vlade in in teh naših ministrov in ministra Vizjaka je, delati za ljudi, kar zelo težko to slišite. Samo še na en podatek bom spomnil, ki je bil že povedan s področja stanovanjske problematike. Kaj imamo v Sloveniji? V Sloveniji imamo hude probleme s premalo oziroma predragimi stanovanji, hišami in podobno in na vseh teh treh področjih je ta vlada naredila več kot vsi prej. Kaj smo naredili? Če je bilo prej zagotovljenih 340 stanovanj, jih je danes zagotovljenih od leta 2020 do 2023 2 Ampak to je samo en sklop, ker namreč Slovenci si še vedno želimo ustvarjati eno svoje gnezdece in podobno. Tu pa pride gradbena urejanje prostora na vrsto, kar namreč dajmo vse tiste objekte, ki se jih da, ki niso sporni z vidika okolja, legalizirati, ker potem bodo na podlagi legaliziranega objekta mladi lahko dobili kredit, da bodo kaj popravili, dvignili, kupili in podobno. Vemo, da če je objekt zgrajen brez ustreznih dovoljenj, je potem neuporaben za eno mladi družino, ki si želi red, predvsem pa nekaj tudi kredita od banke, da bo vse urejeno. Ta področja se urejajo. Zato ima minister mojo podporo in zato bi bilo bolje, da res premislite, preden greste samo v destrukcijo, ampak da res tam, kjer je res kaj lahko za širšo javnost spornega, opozarjate. To je prav, ampak pri ministru Vizjaku pa tega ne vidim. Hvala lepa.

Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima dr. Matej Tašner Vatovec, za njim se pripravi gospod Jožef Horvat. Izvolite. Najlepša hvala, podpredsednica. Ja, ta teden smo začeli z razpravo o korupcijskem in mafijskem upravljanjem z državo in mislim, da se danes ta razprava nadaljuje. Vsaj morala bi se, ker je namreč trenutni minister za okolje in prostor simptom točno takšnega upravljanja z državo. državo. Če se spomnimo, afera »glupi davki« niti ni predmet te interpelacije v njenem besedilu. Je pa pomenljiva; je pomenljiva tudi za vse štiri točke, ki jih predlagatelji navajamo v tej interpelaciji. Tisto, kar je ključno pri tej aferi, ni toliko, o čem se je šlo, za koliko denarja in za kaj, ampak v bistvu metoda – in to je to pajdaštvo. Mi se pogovarjamo o Andreju Vizjaku iz Brežic, takratnemu ministru za gospodarstvu, članu stranke SDS, in nekim Bojanom Petanom iz Brežic, članom ali pa vsaj simpatizerjem takratne LDS. To je v bistvu, mislim da, simbol tistega časa. Vizjak in Petan nista bila pač tam dva soseda iz Brežic, ampak sta bila en zelo konkreten tajkun, ki ga je v bistvu taista vlada takrat ustvarila s tem, kar je počela, ki se je dogovarjal z ministrom za gospodarstvo o tem, kako narediti nekaj nečednosti. Vsaj tri. Skušali bi s tem, ko je tista vlada v tistem obdobju itak spodbujala te menedžerske prevzeme, oškodovati javne finance. In politika je ravno tem gospodarstvenikom, če jih želite tako imenovati, tem menedžerjem omogočala, da to počne. Tu smo videli to pajdaško sprego politike in takratnih menedžerjev, ki so v bistvu zelo lepo, z roko v roki, ne glede na to, kakšni politični barvi pripadajo, naredili, kar se je zgodilo v tistem času menedžerskih prevzemov. In kaj naredi takratni minister Vizjak? Ponuja vplivanje na člane nadzornega sveta in ponuja tretje intimnih delov sodnikov. Mislim, da je to zelo lepa prispodoba tega, kako je v tistem času potekalo lastninjenje podjetij. Ko govorimo o tajkunih in o menedžerskih prevzemih, mislim, to je ena resna zadeva, ki se je takrat dogajala. Dopuščali so jo v Kadu, dopuščali so jo v Sodu, ki ga je takrat, mislim da, vodil ravno kolega Marko Pogačnik, sicer takrat član Nove Slovenije. Ti menedžerski prevzemi so povzročili, so ustvarili Bavčarje, so ustvarili Šrote, Zidarje in tako naprej. In kaj so ti ljudje naredili? Najemali so drage kredite, zato da so lahko prevzemali ta podjetja, ki so potem plačevala te kredite. In potem je nastopila kriza. In kaj se nam je zgodilo? Bančna luknja. In potem so se nekoliko kasneje, konec mandata, v SDS spomnili, da bodo postali borci proti tajkunom – ne? Borci proti lastnim otrokom, ki so jih ustvarili. Tako kot se danes predstavljajo kot tisti, bi radi razrešili stvari okoli bančne luknje. Vi ste ustvarili, vi ste očetje in matere bančne luknje! Zakaj zgodba glupi davki ni tako nedolžna, pa bi morali potem še pogledati, kaj se je dogajalo po teh klicih med Vizjakom in Petanom. Samo spomnite se, kako je Državna založba Slovenija kupovala neka podjetja od brata predsednika Vlade; podjetja, ki so prodajala spominke. In to celo na več takih načinov. Se pravi, tu ne gre za nek boj med državo, med ministrom Vizjakom, ki je skušal ščititi državo, in nekimi grdimi gospodarstveniki ali pa menedžerji, tu je šlo za tipično pajdaško dilanje med dvema človekoma, ki sta se pač tako ali drugače poznala in sta skupaj, v bistvu v tem pogovoru vidimo, pisla priročnik, kako ustvarjati gospodarski kriminal. Druga stvar, o kateri bi se morali danes pogovarjati, je pa tisto, kar je naznanil v svojem govoru senator Polnar, ko je govoril o laži kot bistvu politike. Mislim, tudi to je nekaj, za kar je minister Vizjak simptom. Mislim, minister Vizjak je simptom te laži kot bistva politike. In to smo tudi danes lahko večkrat opazili. Prvič, ko v uvodnem nagovoru pove, da je posnetek, ki je bil objavljen v celoti in traja nekaj deset minut oziroma neko uro, da je spet to neka lepljenka. Če samo pogledate, kakšni so bili odzivi ministra Vizjaka. Prvi njegov odziv je, to je lepljenka, potem drugi odziv je, dajmo počakati, da se izjasni, za kakšen posnetek gre, potem tretji odziv je bil, res sem se pogovarjal z gospodom Petanom, četrti odziv je bil, ja, posnetek je resničen, ampak je vzet iz konteksta. In danes pridemo na interpelacijo in slišimo, kako je to spet lepljenka. Mislim, da laž ministru Vizjaki res ni tuja. Enako laže, ko govori o Zakonu o vodah, in pri tem, ko omalovažuje v bistvu gromozanski epski podvig, ki se je zgodil na pobudo državljank in državljanov z referendumom o Zakonu o vodah. to ni bila novela Zakona o vodah, to je bila novela zakona o betoniranju. In tega nihče ‒ mislim, minister seveda tega nikoli ne pove. Zakon je predvideval, da bi se lahko gradilo dobesedno na vodnih vodnih bregovih, tako rekoč tudi na vodnih telesih. Mislim, da so te tendence gospoda Vizjaka po betoniranju zelo izrazite. Tretja laž je pa to, da ne gre v gradbeni zakonodaji za darilo, ki je na nek način odkup podpore poslancev ‒ ali pa vsaj enega od poslancev skupine Demokratične stranke upokojencev ‒ za podporo tej vladi. Govorim o črni gradnji gospoda Simonoviča, za katero minister trdi, da jo je moč že sedaj legalizirati po 117. členu Gradbenega zakona, kar je laž. Ta 117. člen Gradbenega zakona določa, da se lahko legalizira objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. januarjem 1998 in se v tem času niso spremenili. To je na nek način skušal gospod Simonovič tudi dokazati, ampak mu je 29. 7. lani Upravna enota Koper zavrnila prošnjo za legalizacijo in jasno v tej odločbi piše, da ne izpolnjuje pogojev, ker je bil ta objekt zgrajen po 1. 1. 1998 in ker je rasel, ker ni ostal pri tistih izvornih 40 kvadratih, ampak je rasel. Spreminjala se je streha, streha je rasla, nastajali so nadstreški in tako naprej in seveda nikoli ni to bila lopa za spravilo orodja, ampak je pač bivališče. Tako je to, da je možno to črno gradnjo legalizirati po obstoječem zakonu, laž, čemur pritrjuje Upravna enota Koper s svojo odločbo. Za zaključek. Še enkrat, problem pri vsem skupaj niso toliko vsebine. Jaz se strinjam, da je to 14 let star posnetek in kar se je zgodilo, se je zgodilo; pač zgodil se je gospodarski kriminal, pri katerem je bil takratni gospodarski minister seveda udeležen, ampak težko bomo karkoli sedaj naredili. Nam pa ta posnetek razkriva neko logiko delovanja. In ta logika delovanja je tista logika delovanja, ki razume državo kot nek fevd. Mislim, da to lahko vsakič, ko pride Slovenska demokratska stranka na oblast, zelo plastično in jasno spremljamo. Med letoma 2004 in 2008 je bil glavni glavni od teh državnih fevdov gospodarstvo s takratnim lastninjenjem in izropanjem gospodarstva, še enkrat z ustvarjanjem tajkunov in posledično tudi bančne luknje, sedaj so se očitno odločili, da bodo razpršili to ropanje na vse ostale stvari, ki so ostale v tej državi, med drugim tudi okolje. Zakonodaja, ki jo predlaga minister Vizjak v tem svojem mandatu, kljub vsem naštevanju vseh koalicijskih poslancev, predvsem poslancem SDS, jasno kažejo na te namene, da se skuša čim bolj razrahljati obstoječe določbe in seveda favorizira določena področja, kot je, recimo, Inženirska zbornica, katere član je celo gospod Aleš Hojs. Tako pod črto, mislim, da je zelo jasno, da smo tukaj soočeno dejansko z uzurpacijo oblasti in to, kar se je počelo med letoma 2004−2008, verjetno ni nobenega dvoma, da se dogaja tudi danes. Zakon o vodah je bil eklatanten primer, tudi nove spremembe gradbene zakonodaje so zelo podoben primer. Jaz se pa predvsem sprašujem, ali je res tako preprosto razprodati takšne stvari, okolje, prostor in s tem povezane stvarmi, za neke bagatelne zadeve, kot je to neka črna gradnja v Kopru izolskega poslanca Simonoviča, ali pa tistih nekaj proračunskih amandmajev za tri milijone Slovenske nacionalne stranke. Še bolj pa me preseneča drža politične sredine, ki naj bi jo predstavljala Nova Slovenija, ki nam v bistvu s tem, ko se ne upa izreči

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod minister! Vedno trdim, da smo v svojih razpravah lahko tudi spoštljivi. Mi ne znamo pokazati sredinca, to je navada nekih drugih. Spoštljivi morda posebej zato, ker je danes en takšen lep dan, 17. december, spominjamo se, vsaj mi, v Novi Sloveniji, dogodka, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski, ko je Peterletova vlada, kljub nerganju takratne levice, tik pred plebiscitom javno pokazala obrambno moč slovenskega naroda. Človeka sodimo po njegovih dejanjih, seveda pa je vsak tudi gospodar svoje izrečene besede. Mag. Andreja Vizjaka sem spoznal in prvič srečal leta 2004, ko sem bil prvič izvoljen v Državni zbor, bil je minister za gospodarstvo. Eden takšnih večjih skupnih projektov – saj veste, da sem lokalpatriot ‒, je bil ta, da so me iz domačih logov prosili, če lahko zaprosim za termin za sestanek pri ministru za gospodarstvo. Šlo je za nemškega investitorja, gospoda Schulerja, ki je zdaj v moji sosednji občini postavil − ne zdaj, že takrat – tovarno avtodomov, prestižnih, kjer je danes zaposlenih 850 ljudi, nekaj takšnega. Seveda so želeli imeti informacijo, ali država spodbuja neposredne tuje investicije. V 15 minutah, kolikor vem, jim je minister povedal, da naj se prijavijo na razpis, če bodo uspešni, bodo pač uspešni. In bili so uspešni. To je ena dobra zgodba, ki mi bo ostala v enem takšnem prijetnem spominu. Aktualna vlada še zdaleč ni idealna. Ni idealna. Je ni nikjer na svetu. Genezo te vlade poznamo, pa da ne bi pozabili samo en stavek, če mi dovolite, ta vlada je nastala zato, ker se je zaradi guncanja čolna preprosto ta čoln zvrnil in tukaj jaz absolutno verjamem zdaj svojemu poslanskemu kolegu Marjanu in da mu ni bilo lahko, ni bilo enostavno, natančno pa vemo, kdo je guncal ta čoln. Ampak, če to zgodbo poglabljamo, nihče ne bo imel od tega popolnoma nič. In potem smo v Novi Sloveniji razmišljali, da bi za stranko bilo boljše res, da gremo na volitve. Ampak, ko smo videli, da je začel kositi smrtonosni virus, smo pred sebe postavili ne stranko, ampak državo, ljudi. Nismo vedeli, kaj pravzaprav pomeni epidemija, kaj pomeni ta smrtonosni virus; epidemija, ki pravzaprav niti ni bila pravnoformalno pravilno razglašena, ampak to tudi danes ni več pomembno. Vzela je veliko časa, veliko energije, še tudi danes tako Vladi kot seveda tudi celotnemu Državnemu zboru, da ne govorim o predsedovanju, ker danes to ni tema. Vesel pa sem, da pravzaprav od vsepovsod iz Evrope, od predsednice Komisije, Evropskega sveta, komisarjev, prihaja serija pohval za naše predsedovanje./ Gospa podpredsednica, ali smem nadaljevati? Hvala lepa. Zapis pravice pitne vode v ustavo, seveda, to je stvar normalnosti, pravzaprav niti ni stvar ustave. V takratnem ustavnem zakonu smo zapisali, da mora zakonodajalec oziroma vlada, da mora pripraviti v 18 mesecih vse potrebne spremembe adekvatne zakonodaje. Pa ni. Pa ni! Minevali so dolgi meseci, zdaj smo slišali malo prej, je minister obljubil, da zakonodaja bo, ampak bolj kot zakonodaja, po mojem mnenju, je pomembna realizacija projektov vodooskrbe, da se ne bo pozabilo, čeprav je bilo že povedano, ampak repetitio mater studiorum est, je bilo od marca 2020 realiziranih kar nekaj projektov vodooskrbe v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij, do marca 2020 niti en projekt. Niti eden. Od marca 2020 je bilo odobrenih več kot 50 manjših, pa tudi večjih investicijskih projektov v skupni vrednosti približno 400 milijonov evrov. Kar zadeva vodooskrbo, pa spet mi ne zameriti, bom malo lokalpatriot, pa tudi prihranil bom vaš dragoceni čas, ne bom vseh našteval, bi bilo predolgo, morda samo oskrbo s pitno vodo, ormoško območje ‒ osem milijonov investicija, rekonstrukcija tranzitnih cevovodov Košaki, Občina Šentilj, Občina Benedikt 2,6 milijona evrov. In seveda, meni ljubo Prekmurje oziroma Pomurje, da sem bolj natančen, nadgradnjo vodovoda sistema C, to je Prlekija, vrednost slabih 11 milijonov evrov, in Goričko, Goričko, sistem B. Mi smo davnega leta, mislim, da je že kakšnih 12, morda 15 let od tega, kar je bilo podpisano pismo o nameri za vodooskrbo Pomurja oziroma tako imenovani pomurski vodovod, ki je bil svoje čas daleč največji kohezijski projekt. Izključno zato in pa predvsem zato, ker Goričko ni imelo vode. A veste, da je še danes nima? Še danes je nima. Ta sistem B, mimogrede gre za 10, mislim, da celo 11 občin, vrednost 36 milijonov, od tega 22 milijonov evropskih sredstev. Ta projekt je do naše vlade bil prestavljen v naslednjo finančno perspektivo. Ja, res je. Neverjetno, a ne? Sam sem potem spodbujal ‒ upam, da to ni korupcija ‒ goričke župane in so dejansko šli intenzivno v pridobitev vseh dovoljenj, mukotrpno delo, dokumentacijo je pregledalo Ministrstvo za okolje in prostor, minister je dal svoj podpis in nato še SVRK. Končno, pred nekaj dnevi, je bila podpisana pogodba z izvajalcem. Moja volilna enota 8, torej za vodooskrbo, samo in samo za vodooskrbo, 58 milijonov, Pomurje, kot sem povedal, sistem B 36 milijonov in sistem C 11 milijonov, skupaj 47 milijonov. Seveda je potrebno poudariti in izpostaviti kar nekaj projektov, ampak spet samo tam iz volilne enote 8, recimo. Nekaj projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda: odvajanje in čiščenje v porečju Drave, Občina Ormož, 3,3 milijona evrov, odvajanje in čiščenje v porečju Drave, Občina Ptuj, vrednost projekta 12,3 milijona evrov. Kar zanimivi projekti. Ampak, da vas ne utrujam s tem, ker za tiste, ki tam ne živijo, ne živite, seveda to najbrž ni pomembno. Ko hodimo po terenu ali bolje rečeno, ko je vlada na terenskih obiskih, slišimo pohvale in celo zahvale s strani županov oziroma vseh odločevalcev v določeni regiji. Naj tukaj omenim še v skladu z Interventnim zakonom za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 s področja, ki ga pokriva, če smem tako reči, gospod minister Vizjak, za Pomurje pomembna investicija, ima status pomembne investicije – veste po zakonu, kaj to pomeni −, obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri, Natura Mura, začetek izvajanja letos. In zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Mure, prva faza, začetek naslednje leto in izvajanje naprej. In kot sem že povedal, vodovod, sistem B in sistem C. Zanimivo je, bi morda moral na začetku povedati, ko sem šel prav brat, recimo, na tretji strani obrazložitve interpelacije, naslov je Nezakonito in netransparentno delovanje ministra v škodo države. države. Tretji odstavek, tako imenovana afera »Terme Čatež in Petan« oziroma afera »glupi davki«. Sicer sega v leto 2007 in tako naprej in tako naprej. Mislil sem in pričakoval sem, da bo vsaj kje navedeno, mogoče v fusnoti, da so podlaga za to interpelacijo pravzaprav nezakonito pridobljeni prisluhi. Gre za huda kazniva dejanja, o katerih se pač danes tukaj ne govori, ampak vi se boste spomnili, recimo, junija letos Ustavno sodišče ugotovi, uničenje prisluhov Zoranu Jankoviću v primeru Farmacevtka je bilo upravičeno, Ustavno sodišče se je s tem ukvarjalo. Potem ključni dokaz v Čisti lopati pod vprašajem, prisluhi Ivanu Zidarju naj bi bili nezakoniti, leta 2009 in tako dalje in tako dalje. Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje opredeljuje Kazenski zakonik v 137. členu. Ampak kot da to ni tema, nasprotno; ta nezakonita dejanja so danes temelj naše razprave. Ampak kljub temu smo lahko spoštljivi, kot sem povedal na začetku. Zanimivo, da je bilo slišati nekaj razprav, ampak jaz se s posamezniki pač tukaj ne bom ukvarjal, ker bom spoštljiv. Pravim samo, bilo je zanimivo jih poslušati. Nekateri so brali Sveto pismo, kar je odlična praksa vsakega parlamenta, sem vesel, da to prihaja, ta praksa, ta navada tudi v Državni zbor Republike Slovenije, saj v knjigi vseh knjig so pač zapisane čudovite stvari za življenje človeka. Piše med drugim: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« sebe.« Danes je že bilo rečeno, očitno betlehemska luč miru v Državnem zboru že daje svoje učinke. Naj kar traja! Minister Vizjak pa ‒ tukaj moram izpostaviti, čeprav še ni interpeliran ‒ minister Jernej Vrtovec sta prva ministra v zgodovini samostojne Slovenije, ki sta se lotila urejanja geotermije. Kot veste, je predvsem v Prekmurju ta geotermalni potencial izjemno močen, to je naše edino naravno bogastvo, čeprav izgleda, da ga ne bomo smeli več eksploatirati, ker se več ne bo smelo vrtati, s tem da bi z vodo te vrtine izpirali. Ampak kakorkoli že, saj iz Ljubljane tudi leta 1918 ni bilo nobene pomoči. Ampak ministra sta se zavedala in se zavedata – torej Vizjak in Vrtovec, oba na V da imamo v koalicijski pogodbi zapisano zavezo Urejanje eksploatacije geotermalne energije. Minister Vrtovec je, mislim da, v dveh morda treh zakonih te zadeve opredelil, minister Vizjak je pred kratkim objavil spremembo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in v javno kanalizacijo. Za kaj gre? Ta uredba je najstrožja v Evropi. Tako, da neke terme v Prekmurju – ne bom delal reklame, ker so odlične in ne rabijo reklame – imajo od okoljskega inšpektorja pravnomočno odločbo, da morajo dejavnost zapreti. Ja, prav ste slišali! Kljub temu da so ogromno investirali v hlajenje te odpadne vode. Veste, ali pa ne veste, pa ne bom sedaj razlagal, da tam reinjekcija ni možna, ker se ljudje v tej vodi kopajo. Med drugim imajo, recimo, v zemlji okrog speljanih okoli 60 kilometrov cevi, vendar se voda ne ohladi toliko, kot zahteva ta nesmiselna uredba, ki jo sedaj minister popravlja oziroma vlada, da sem bolj točen, in verjamem, da bo zadoščeno vsem visokim okoljskim standardom. Prej smo slišali tudi nekaj s področja javnih financ, nekaj napačnih informacij, kot da delimo, kar delimo, in za to, kar delimo, se zadolžujemo. zniževanje davkov – mislim seveda na Zakon o dohodnini – ni deljenje; manj bomo vzeli oziroma država bo manj vzela. Zakaj? Ker si, hvala bogu, to lahko privoščimo ta trenutek. Zakaj? Zato, ker so ukrepi v času epidemije, ki jih je sprejel Državni zbor, pa kakšnega še bo, prijeli. Ker so bili učinkoviti in smo zato ohranili gospodarstvo v dobri kondiciji, pomagali seveda tudi ljudem. In zato lahko danes beležimo rekordno gospodarsko rast, rekordno visoko zaposlenost in zato lahko danes beležimo podatke −samo dva, tri bom naštel –, da smo, recimo, pri proračunskih davčnih prihodkih pri dohodnini že za 127 milijonov na včerajšnji dan prekoračili letni načrt. Govorim o dohodnini. Davek od dohodka pravnih oseb, na včerajšnji dan smo prekoračili letni načrt za 144 milijonov, nedavčne prihodke za 202 milijona prekoračili na včerajšnji dan, DDV praktično ‒ veste, da gre za številke blizu štirih milijard −, praktično nam manjka še okrog 100 milijonov, da dosežemo letni načrt, ampak veste, da bo veseli december to nadoknadil. Gospe in gospodje, res je, občutek je, že nekaj časa, mogoče mesec ali več, kot da je interpelirana Nova Slovenija. Danes smo slišali kar veliko pritiskov, ampak kot rečeno, trdim – pritiskov namreč na poslanke in poslance Nove Slovenije ‒, ampak še enkrat trdim, da smo v svojih razpravah lahko tudi spoštljivi. Smo v dilemi, ali se nagniti na stran KUL, kajne, tukaj spet mislim zdaj na spoštljivost, ali pa morda verjeti tem nezakonitim posnetkom pogovora, ampak na koncu pri ljudeh štejejo dejanja in po dejanjih ocenjujemo ljudi. Kako bomo pa mi glasovali, kolegice in kolegi, pa ne skrbite, tako kot vedno: po svoji vesti. Hvala lepa.

tako imenovano opozicijo KUL ali pa bodočo koalicijo, upam da, in seveda, kaj pomeni preiti z besed k dejanjem in da ta moralna drža, ki nas bi morala kot politike nekoliko plemenititi v svojih dejanjih, terja določena vprašanja. Kajti spoštovani kolegi iz Nove Slovenije, jaz berem iz 4. decembra intervju s predsednikom Vlade gospodom Janezom Janšo v strankarskem biltenu, to je revija Demokracija, kjer sprašuje novinar vemo, kajne, da novinar te Demokracije ni dejansko povprašal verjetno v svojem imenu, ampak sprašuje, da se širijo govorice, ali obstajajo posnetki pogovorov med nekdanjim podpredsednikom NSi in sedanjim direktorjem Darsa Valentinom Hajdinjakom in ministra za infrastrukturo, ki so novejša od tega datuma. To je novinar vprašal predsednika Vlade, čisto na kratko. Zato se sprašujemo, kaj je razlog, da ste vi spremenili svoje mnenje o tem. Ali mogoče po zapisanem v Demokraciji, glede na vprašanje je moč sklepati, ali obstajajo resnično neki posnetki med dvema vašima vidnima predstavnikoma, o katerem govori predsednik Vlade, in s tem namenom vam daje jasno sporočilo, kako se morate danes obnašati. Vprašanje je, vem, da mogoče nelagodno, ampak, glede na izrečene besede večkrat legitimno, glede na spremenjeno stališče vaše stranke in intervju v strankarskem časopisu s predsednikom Vlade, ki jasno lahko zelo indikativno vam pošilja sporočilo o tem, kaj vas čaka v primeru, da ne boste glasovali tako, da se ta vlada ohrani do zadnjega izdihljaja. predstavnik tega doma, mislim, da lahko tudi zahtevam ta vaš odgovor, kajti širša javnost mora vedeti, kakšen je razlog za to, da je Nova Slovenija spremenila svoja stališča. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, naj samo pojasnim. Če niste poslušali razprave gospoda Nemca, je točno to, kar je zdaj pojasnjeval, razpravljal in se je retorično spraševal o tem, kako boste vi glasovali. In zdaj, gospod Černigoj, če je kolega Nemec uporabil v v svojem beseduarju »naj vas vprašam ali pa naj se vprašam«, to še ne pomeni, da vas osebno sprašuje. Obstaja tudi retorično vprašanje v slovenskem jeziku – kajne? Jaz sem ocenila, da gre tukaj za repliko, ker je pojasnjeval svojo prvo prvo razpravo, kjer vas je, spoštovane kolege iz Nove Slovenije, spraševal glede glasovanja danes. Tako bodimo majčkeno korektni, no, pa se ne sprenevedati. Ne se sprenevedati, no, kolega Černigoj. Pa, če dovolite, ne kar vsepovprek govoriti skozi vse, ker se v tej dvorani marsikaj sliši in je popolnoma nekorektno z vaše strani. Kolega Horvat, kaj imate vi? Postopkovni predlog? Ne morete imeti replike, ker je imel gospod Nemec repliko. / oglašanje iz dvorane/ Ne dopuščam replike na repliko, ker ocenjujem, da gospod Nemec ni podal nobenih neresničnih ali lažnivih izjav. Retorično se pa menda lahko vpraša, sam sebe v repliki, kjer pojasnjuje svojo prvotno izjavo. Nehajmo se sprenevedati. Nadaljujemo z razpravo. Gospa Mojca Škrinjar ima besedo. / nemir v dvorani/ Ko se boste kolegi iz NSi in SDS umirili, bo lahko začela razpravljati. Naslednji se pripravi gospod Robert Pavšič. Izvolite, kolegica, ko se bodo vaši kolegi umirili. Ta vlada dela ne dobro, ampak odlično. Rast bruto družbenega proizvoda je 7-odstotna, najnižja brezposelnost v zgodovini Slovenije, za znanost največ sredstev kadarkoli v zgodovini Slovenije, prav tako tudi za izobraževanje po vseh stopnjah. Za zdravstvo je namenjenih, je sprejet zakon za 2 milijardne investicije v zdravstvo, tako za bolnišnice kot zdravstvene domove. Gradijo se domovi za starejše, posodablja se Slovenska vojska, dobili smo Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga čakali 20 let. Torej ta vlada dela odlično. Tudi minister Vizjak se lahko pohvali tako s prenovljeno gradbeno zakonodajo, ki poenostavlja postopke za ljudi. Pohvali se lahko z ureditvijo vodotokov in s stanovanjsko gradnjo. Stanovanja so zelo pomembna, še zlasti za mlade družine. Ampak tisto, kar je pa za nas Ljubljančanke in Ljubljančane najbolj pomembno od vsega, kar je minister Vizjak storil, pa je to, da je ustavil gradnjo kanala C0. Kaj je kanal C0? To je kanalizacija, ki pelje od občin Vodice in Medvode do ljubljanske čistilne naprave. Boste rekli, nič narobe. Pa je, precej je narobe s tem. Najprej. Po načelu, da se odplake čistijo najbližje mestu, kjer se to dogaja, bi morali ti dve občini imeti vsaka svojo čistilno napravo. Ampak ne, kanalizacija se pelje na ljubljansko čistilno napravo. Ljubljančani tega popolnoma nič ne potrebujemo. Ampak kar je še najhuje, ta kanal poteka čez jezero pitne, čiste pitne vode. Ob Savi leži levo in desno jezero čiste pitne vode, veliko kot Bohinjsko jezero. Zagotavlja 90 odstotkov čiste pitne vode za Ljubljano za vsa gospodinjstva, za 300 tisoč prebivalcev in prebivalk. Samo pomislite, kaj bi se zgodilo, če ta kanal prične puščati bodisi zaradi potresa bodisi zaradi kakšnega napada s silo. Naj spomnim, da se je v Sloveniji že zgodil primer smrti še ne enoletnega otroka zaradi pitne vode, okužene s fekalijami. To je bilo v Loški dolini leta 2011. In primer smrti drugega, 4 do 6 let starega otroka zaradi fekalij v pitni vodi, vodovod Cerkno. Ni odveč pripomniti, da so v Vodarni Kleče morali za več kot 20 let zapreti 12. črpalno vrtino zaradi izlitja samo ene banje iz galvanizacije v Šentvidu. V svetniški skupini v ljubljanskem mestnem svetu smo se vedno zavzemali za to, da bi se ta gradnja ustavila. Namreč pravica do pitne vode je ustavna kategorija, prav tako pa tudi do zasebne lastnine. Oboje se je kršilo. Oblast Mestne občine Ljubljana in investitor gradnje kanala C0 sta je na zakonodajo požvižgala, pristojna ministrstva in preiskovalni organi so se sprenevedali in zadnji branik naše pitne vode so bili ubogi aktivni posamezniki in lastniki zemljišč, ki se jih je sporna trasa kanala C0 dotikala. Ti so gradbince na Ježici v mesecu aprilu 2019 pričakali s traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo in jim tako preprečili začetek del, saj MOL ni imela sklenjenih ustreznih pogodb z njimi. To je bilo novembra 2019. Dne 25. 11. 2019 je ta državni zbor sprejel soglasno priporočilo v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika. V prvi točki je priporočil Vladi Republike Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovano kategorijo s pripravo ustreznih zakonskih podlag in podzakonskih predpisov za izvrševanje 70.a člena Ustave Republike Slovenije. Državni zbor je potem v drugi točki priporočil Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije v projektu in presoje vplivov na okolje zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježice. Državni zbor je priporočil Ministrstvu za okolje in prostor, da v primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorstvenih postopkov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti. Priporočil je v zadnji točki Ministrstvu za okolje in prostor, da preveri pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor. Podpisan je mag. Dejan Židan, takratni predsednik Državnega zbora. 25. 11. 2019 je bilo to sprejeto. No, potem se nekaj časa ni nič dogajalo, potem pa je nastopila nova vlada, marca 2020, in minister Vizjak je sprožil ustrezne postopke. Danes se sprašujete, zakaj so pa bile neke reorganizacije. Tudi jaz se sprašujem, zakaj so bile samo reorganizacije. Glede na to, kaj je potem Arso ugotovil, da gre za dejansko popolnoma neskladno gradnjo, torej gradnjo, ki ni imela kaj tam početi, je vprašanje, a so bile res reorganizacije dovolj. Kaj se je dogajalo? Gradnja je potekala tako, da se je razdelila na posamezne parcele in za te parcele ni bilo potrebno okoljevarstveno soglasje. To je zaobhajanje zakona. Šele minister Vizjak je povzročil to, da Mestna občina Ljubljana mora pridobiti sedaj okoljevarstveno soglasje za celotno traso. To je bilo čisto izigravanje zakona. Ampak nikomur nič. Pred našimi očmi se je to dogajalo leta in leta in prav nič se ni zgodilo. Do trenutka, ko je prav na pobudo Slovenske demokratske stranke nastalo priporočilo Državnega zbora in ko je prav minister Slovenske demokratske stranke to gradnjo vendarle ustavil. Dvojni vatli so. Po eni strani nekdo lahko prodaja kubične metre kurilnice v Stožicah, pa se mu nič ne zgodi, nekdo lahko, neka banka lahko pere denar, pa se ji nič ne zgodi, tisti, ki zavrže ovadbo zoper tako pranje denarja, pa za nagrado potuje v Bruselj kot delegirani tožilec. To pa je slabo. Snemanje zasebnih pogovorov je kaznivo. To, kar smo danes poslušali, to pomeni, da lahko kadarkoli, kjerkoli pričakujemo, da bo nekdo vzel vzel iz tega telefona prisluhe ali pa bo bral naše esemese – čez 14 let pa prav pride, pa bo izsiljeval. Nekdo, ki je šel na vrt, se zbodel v vrtnico in zraven zabentil, bo posnet in bo potem čez 14 let križan zaradi tega. Veste, to, da misliš, da si varen, da lahko hodiš okoli in da se tudi pogovarjaš povsem neuradne stvari s prijatelji, znanci, bo postalo kar naenkrat luksuz. Ne bomo več mogli tega početi. Ker s tem, da se danes govori na tak način, da se interpelira zaradi tega, to je seveda pot do tega, kar so počeli SS, KGB, kar je počel Stasi, kar je počela Udba. To je ta način. Medtem ko se prisluhi, kjer se ujame zraven prisluhov o podkupovanju še kakšen soočen prisluh o farmacevtki, taki prisluhi torej zastarajo, pa so prisluhi o tem, ko se je nekdo pogovarjal z nekom v zasebnem pogovoru, pa kar naenkrat predlog neke interpelacije. Poleg tega pa še zlepljeno iz različnih situacij, iz različnih prostorov in iz različnih časov. Sramota! In kot bi rekla moja kolegica Anja Bah Žibert, »sramota, sramota, sramota«. In o tem se danes pogovarjamo, namesto da bi se pogovarjali, zakaj sodišče še ni nič ukrepalo oziroma tožilstvo še ni nič ukrepalo zoper pralce iranskega denarja. Milijardo 800, ki je šlo na račune Jaka Racmana in ostalih trapastih naslovov, za katerimi so se skrivali teroristi in trgovci z orožjem. To pa ni pomembno. Pomembno je, da je nekdo rekel, da je nekaj glupega. / nemir v dvorani/ Očita se, da človek kupi Petrolove delnice. To pa pri tem vse inštitucije rečejo, da ni nič narobe. To se očita, ne pa iranskega pranja denarja. To je popolna sprevrženost. Tajkuni, točno vemo, kdaj so nastali ‒ po Markovičevi zakonodaji, v času Drnovškovih vlad. In zdaj kar naenkrat dr. Vatovec govori, da je to nastalo v času Janševe vlade. To je sprevrženost komunizma. Laž je nesmrtna duša komunizma. Laž. Umazana laž. In s tem se prehranjujete. Jaz seveda ne bom podprla interpelacije zoper ministra, ki je rešil Ljubljano pred nesluteno ekološko katastrofo. On je tisti, ki je za pitno vodo v tej Sloveniji naredil največ, zato ga danes interpeliramo. Zato! Med drugim pa gledamo stran, kako nekateri ne plačajo davkov, so kar naenkrat oproščeni vseh davkov, vseh dolgov, vse; tretji nakazujejo denar terorističnim prekupčevalcem, ampak to je vse v redu. Minister Vizjak je zaradi tega, ker je rešil ljubljansko vodo, ker je rešil nam preživetje, eden najboljših ministrov v zgodovini Sloveniji, pa tudi če je še 100-krat rekel, da je nekdo ali nekaj naredil glupega. Hvala.

in se spoštujmo, spoštujmo naš kodeks, ki ga imamo, ki smo ga podpisali in sprejeli. diskreditacije, žalitve pustimo na stran. Glejte, sedimo; od 10. ure zjutraj smo tukaj. Vljudno prosim vse. Gospa Tina Heferle ima repliko. Izvolite. Hvala, podpredsednik. Imam repliko, v bistvu bom združila. Repliko imam še na poslanca Horvata, ker sem prej vodila sejo, pa nisem želela kršiti in zlorabiti svoje funkcije, mu zdaj repliciram, in hkrati tudi gospe Škrinjar. Oba sta govorila o domnevnih ali pa nezakonitih prisluhih. Gospod Horvat je celo navajal kar nekatere kazenske primere, ki so padli zaradi nezakonito pridobljenih prisluhov. Jaz sem že v svoji razpravi poudarila, pa bom zdaj še enkrat v repliki, da bo morda še kdo razumel. Nismo v kazenskem postopku, za ugotavljanje politične odgovornosti ni pomembno, ali so prisluhi pridobljeni zakonito ali nezakonito, pomembna je njihova pristnost. In minister Vizjak je večkrat povedal, da so prisluhi pristni, celo opravičil se je za eno izmed izjav iz teh prisluhov, tako da se nehajmo sprenevedati. Gospod Horvat je rekel, da obstaja kaznivo dejanje v Kazenskem zakoniku, ki preganja to dejanje. Seveda imamo kaznivo dejanje neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja, ki ga Kazenski zakonik opredeljuje v 148. členu, ampak jaz sem že prej v svoji razpravi v bistvu nakazala, da ima minister Vizjak popolnoma legitimno pravico svoje zadoščenje, pravico iskati na sodišču. Če je res nekdo nezakonito snemal in s tem storil kaznivo dejanje, ga bo verjetno organ pregona, morda lahko celo na predlog ministra, preganjal. Ampak Ampak treba je vedeti, danes se odločamo v okviru interpelacije o politični odgovornosti; in še enkrat, zakonitost prisluhov, ki jih sam minister celo prizna, da so avtentični, da je njegov glas to, da je lepljeka, trdi nek kvazi, z vsem spoštovanjem, tonski strokovnjak –, na drugi strani pa avtor oziroma imetnik teh prisluhov zatrjuje, da so šli skozi ne vem kakšno proceduro preverbe, ki je v Evropskem svetu pač merilo za kvaliteto in avtentičnost nekih posnetkov. Skratka, nehajte se sprenevedati in zavajati javnost, ki nas morda po 12 urah še spremlja, za politično odgovornost ministra, za izrečene besede, da bo sodniku strl jajca, pač ne rabiš soditi in imeti sodbo o tem, ali je prisluh zakonit ali ne. To je dejstvo, to je fakt in ne zavajati ljudi, ki morda tega dejstva o razliki med kazenskim pregonom in politično odgovornostjo ne poznajo. Upam, da so zdaj slišali tudi mojo repliko. Hvala lepa. Besedo ima Robert Pavšič, pripravi naj se mag. Bojana Muršič. Izvolite. **ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ):** Slišali že, slišali, samo vprašanje je, če so jo razumeli. Zanimivo se razvija tale debata in vedno bolj trivialna postaja. Pozornost se usmerja ne na tistega, ki je interpeliran, ampak na druge ljudi, predvsem na Petana, pa na leve politične struje, pa tiste struje, ki niso SDS. Skratka, spet se je ves svet zarotil naprej proti ministru, potem proti stranki SDS in na koncu še verjetno proti premierju. Nezakonito snemanje. Posneli so ga, ko je nekaj neumnega povedal. Kaj pa, če bi minister pazil, kaj govori, pač. To bi bilo boljše. Minister gre na kosilo ali ne vem kam z znanim poslovnežem in uporablja zelo prostaški jezik, prizna, da skuša vplivati na sodišča, zdaj pa bo kriv tisti, ki ga je posnel. Ja naj odgovarja! Naj ga najdejo, naj ga sodišče obtoži, ampak to ne očisti ministra odgovornosti. Minister je to rekel, pa ni rekel samo tega. Še marsikaj drugega. Je to sramota? Ja, je sramota, ker je to govoril minister, minister za gospodarstvo. In ja, minister res odlično dela! Recimo, samo pri Petrolu je odlično zadel moment malo pred rekordnimi dividendami. Odlično je vplival na to, da se spremeni nadzorni svet, odlično je tudi priznal danes, vplival na to, da se je prepovedalo gradnjo dodatnih bencinskih servisov, in odlično in naključno je pred vsem tem kupil delnice. Okej, recimo, da mu to spregledamo, pogledamo skozi prste pa rečemo, nič ni s tem narobe ‒ seveda v navednicah. Je! To je pač kleptokracija, tako ste se odločili, tako boste to delali, ker ta škoda finančna je popravljiva konec koncev. Kar pa je nedopustno in neodpustno, ne odpušča, je pa poseganje v okoljsko zakonodajo. Ni bil samo Zakon o vodah, ki je tako teatralno in klavrno in z ogromnim številom glasov padel na referendumu, ni samo ta zakon tisti, ki je bil v ospredju. Jaz se spomnim vseh dolgih debat na Odboru za infrastrukturo že nekaj prej pred Zakonom o vodah, ko smo tukaj braniti nevladnike, ki jih je minister poslušal s svojimi predlogi izriniti iz postopkov pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, pa smo komaj rešili. To je bil namen ves čas, pač enkrat skozi ta zakon, enkrat skozi drug zakon, enkrat skozi to uredbo; vedno znova isti namen z drugim orodjem. Ampak pri okolju, sploh pa pri vodah, se igramo z generacijami, ki prihajajo za nami, in tudi z nami. Spomnimo se, kako je samo nekaj 100 litrov kerozina skoraj uničilo celotno vodooskrbo Istre! Potem pa minister da – pravi, »skladno z vsemi pravili, skladno z vsemi zakoni« – za 14 dni zelo pomemben zakon v javno obravnavo, okej nekako pride do parlamenta, potem pa parlament začne vlagati amandmaje, s katerimi se omogoča gradnja tovarn z nevarnimi snovnimi na vodovarstvenih območjih. Vlada to seveda požegna v svojem mnenju, čeprav vemo, kako poteka amandmiranje zakonov. Tukaj Vlada vlaga amandmaje, saj kolikokrat smo že to slišali, čeprav postopkovno sploh ni možno. Vlada vlaga amandmaje. Kaj bi bilo, če bi to slučajno šlo skozi pa se res kaj zgodi? Če je že gospod Horvat navajal svoje lokalne zgodbe, bom pa še jaz eno. Če bi ta zakon bil sprejet, tako kot ga je Vlada predlagala in kot ga je Vlada amandmirala, bi lahko na Počku gradili tovarno z nevarnimi snovmi. Tudi streljanje je zelo obremenjujoča za okolje in za ljudi. Kaj bi se zgodilo?

potem ga hvalite z nekimi vodovarstvenimi uredbami. Poček, kjer vojska izvaja aktivnosti, je že 20 let brez vodovarstvene uredbe. Že minister Leban jo je obljublja, jo je obljubljal minister Zajc, sedaj jo obljublja še minister Vizjak, premakne se pa nič ne naprej. Zadnjič mi jo je omenjal z Ministrstva za obrambo. Kaj ima Ministrstvo za obrambo z vodovarstveno uredbo? Ker so v ozadju vedno neki novi interesi! Pač, poglejte, z denarjem se mi lahko igramo, lahko iščemo, kako bi, da ne bi, kako boste kaj pobrali pri okolju, pri vodi, tukaj pa ni umika. In nikoli ga ne bo. In to ni politično vprašanje. In če vam ni jasno, da tukaj referendum o Zakonu o vodah ni bil politično vprašanje, bil je vprašanje prihodnosti in kredibilnosti tega ministra. In če mu signal skoraj 900 tisoč ljudi ni bil dovolj, da mu ne verjamejo, potem res ne vem več, o čem se pogovarjamo. Narod mu je dal nezaupnico! Mi pa se danes tukaj pogovarjamo, ali je kupil delnice Petrola, ali je kupil delnice Telekoma, ali je stiskal sodnikom jajca.

Ampak na okoljskem področju je treba biti pa zelo previden, ne samo na Počku, ne samo na istrskem vodovodu, ne samo v Anhovem, ne samo v Trbovljah pa v Hrastniku Ja, saj vem, da je težko, kapo dol, gospod minister. Vem, to je res težko, težko je fizično preživeti takšno soočenje z 90 ljudmi, ampak mogoče, če ne drugega, bomo vsaj spregovorili o tistih najbolj ključnih zadevah. Pač ene zadeve se lahko opravičijo, upravičijo, pri enih zadevah pa pač ne. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Ne moremo spreminjati zakona zaradi tega, da bomo gradili na obalah ali pa na vodovarstvenih območjih. Ne moremo ga spreminjati, ne glede kaj. Kar je pozidano do sedaj, je konec, pustimo nekaj za naslednje generacije. Nehajmo se zafrkavati z naravo in pustimo naravi, da se spet vrne, kamor se

je bilo čisto nekaj drugega kot interpelacija, ki sloni na štirih točkah. Ampak ja, slišali smo vse; od teh vodovodov v Ljubljani kaj se dela, od lokalnih akcij, ki se izvajajo, in vse, kar je minister tudi naredil ‒ nekatere stvari so se absolutno premaknile tudi v tem času. Ampak tudi minister, ki je danes odgovarjal že skoraj dve uri, je ponavljal eno in isto, eno in isto in eno in isto. isto. Tisti, ki je res to poslušal, je v bistvu res bil lahko zaprepaden. Minister, tudi jaz bom po vsej verjetnosti ponovila že tisočkrat izrečene besede, pa mi ne rabite odgovarjati, ker ste jih že danes sigurno 15-krat povedali. Poslušala sem vaš uvodni nagovor. Bila sem nad njim izjemno razočarana. Pa naj vam povem, da je bil izjemno energičen, tako energičen, da sem moral iti iz dvorane, ker ste bili glasni, da me je enostavno začela boleti glava. Pa pustimo to. Govorili ste o Petanu. Najprej sem mislila, ali sem sploh na pravi seji pri pravi točki, potem ste pa le prešli malce naprej in ste izpostavili, da interpelacija sloni na nezakonitih snemanjih oziroma vi ste celo rekli »prisluhih izpred 14 let«, da gre za zmontirano afero. Pa bom rekla tako – a res? Najprej minister, nezakoniti prisluhi, pa če je tudi šlo za nezakonito snemanje, si vi kot minister tega ne bi smeli privoščiti, nikoli in nikdar. Takrat ste bili minister za gospodarstvo, danes ste okoljski minister in kot funkcionar na tako visokem nivoju si ne smete nikoli in nikdar privoščiti takšnega izrazoslovja, ki je ali če je bil kdajkoli zmontiran, pa da rečete, da so glupi davki. Oprostite, to tako ne gre. In potem se vprašamo, zakaj državljanke in državljani ne spoštujejo ustave, zakonov, pravnega reda v državi, če sam vrh politike tega ne naredi! In tega ni sposoben. Res me žalosti, istočasno pa tudi hkrati skrbi, kaj se sploh počne v naši državi. In ja, spoštovani minister, ob začetku vašega mandata sem slišala gesto, da boste najučinkovitejši minister v tej vladi. Res sem upala, da bo temu tudi tako; da boste ščitili javni interes, reševali naše okolje, poskrbeli, da bodo inšpekcijske službe naredile vse potrebne preglede, uvedli postopke in zaščitili naše naravno bogastvo. Pričakovala sem tudi, da boste izpolnili to obljubo. Mi smo seveda zapisali v ustavo vodo in zakoni čakajo in čakajo in čakajo. Danes ste že povedali, da jih pričakujemo konec leta. Bomo videli. Jih veselo tudi pričakujem. In ja, govorili ste tudi, mislim, veljalo je za vas, da se ne bodo odlagali odpadki v naravno okolje, in glede na to, da so vsi moji predhodniki tudi govorili o lokalnem okolju, bom jaz povedala, da v Rušah se odpadki nalagajo v naravno okolje. Pozivamo že ne vem kolikokrat, pridite, poglejte, ukrenite. Kajti to, kar se dogaja, bomo postali res eno veliko smetišče, pa bom rekla, da je pa v moji presoji nezakonito. Ampak verjamem, minister vsaj upam –, da ste o tem seznanjeni, kajti to, kar se dogaja na tem področju v bivši Tovarni dušika Ruše – katastrofa! In ko bo, bo prišlo do ekološke katastrofe. In res To, kar sem navedla, da boste ravnali transparentno, delali, zaščitili javni interes, moram reči, je vse kaj drugega. Bolj spominjajo vaša ravnanja na partikulativno, koruptivno, žal škodljivo, morebiti pa celo nezakonito delovanje, ki ga pa seveda dokazuje tudi razkrita afera, ki kaže na razumevanje vaše politične kulture in demokratičnih standardov. Če se dotaknem glupih davkov, sicer ste bili takrat minister za gospodarstvo, se postavi vprašanje, kam to pelje. Ko so mediji razkrili, ste nagovarjali slovenskega tajkuna, da naj bi posel v zvezi s Termami Čatež opravil tako, da mu ne bi bilo potrebno plačati davka. Omenjeni osebi ste celo izjavili, da se vam zdi plačilo davka neumno, če se je temu možno izogniti. Prav tako pa naj bi v zameno obljubljali kooperativnost države pri nadzornem svetu in kadrovanju v Termah Čatež. Torej, minister za okolje in prostor, vaša namigovanja na izogibanje plačilu davka, lahko bi celo rekli napeljevanje, je to skoraj kaznivo dejanje ali pa vsaj podan sum na storitev kaznivega dejanja. Danes ste v uvodu tudi ponosno povedali, da ste v tej vladi uredili koncesijo za Terme Čatež, ki naj bi s prejšnjih 80 tisoč evrov oziroma 100 tisoč evrov letne koncesnine danes plačali kar 400 tisoč evrov letne koncesnine. ob tem ste pozabili povedati, da danes črpajo namesto tistih bivših prejšnjih 250 tisoč kubičnih litrov vode skoraj milijon. Torej, koncesija je povsem upravičeno toliko višja. Ampak to še vedno ne odtehta vašega ravnanja izpred 14 let. Pa govorili ste tudi o nakupu delnic Petrola. Navajali ste, da ste kupili delnice Petrola marca in maja lani, ko je Vlada podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. Spoštovani minister, citiram, kaj ste danes povedali: »Mimogrede, deregulacija se je začela že davno pred tem, v letu 2016, ko smo najprej deregulirali kurilno olje, potem smo deregulirali cene naftnih derivatov na avtocestah in potem še izven avtocest v septembru leta 2020. Skratka, proces deregulacije se je začel bistveno pred tem. In poglejte, jaz sem kupoval delnice v marcu in maju, ko ni bilo še duha ne sluha o deregulaciji, ker se je podaljšala takrat marca regulacija do jeseni. In vsakdo, spoštovani, vsakdo izmed vas bi lahko kupil še oktobra po deregulaciji po isti ceni, kot je bila marca in maja. Cene delnic so bile takrat 300 evrov še cel oktober za delnico in vsakdo bi lahko to kupil. Vsakdo. Zakaj je niste?«. Končam vaš citat. Ja, in res zanimiva izjava. Deregulacija se je začela, spoštovani minister, leta 2016. Potem pa navedete, da ste jih kupili meseca marca in maja 2020, ko o deregulaciji ne bilo ne duha ne sluha. Prej ste pa rekli, leta 2016 je bila deregulacija. Res, mislim, nenavadno; ali pa se šalite ali pa me imate za glupo. Ampak ja, vi ste že takrat meseca marca vedeli, da bo prišlo do deregulacije naftnih derivatov, saj ste že bili skoraj član vlade v mesecu marcu. Mislim, da se ne motim, in to tudi vemo. Kupili ste delnice za 120 tisoč evrov. Le kdo od državljank in državljanov si lahko privošči tako velik nakup? Vsak državljan absolutno ne, po vsej verjetnosti premožnejši. In še huje je, ko ste navedli, da lahko vsak kupi delnice za 300 evrov, da je lahko kupil do konca oktobra. Minister, kdo od navadnih državljank in državljanov lahko to kupi? Ljudje, državljanke in državljani komaj shajajo iz meseca v mesec in to si lahko privoščijo najbogatejši, se opravičujem. Lahko kar krilite, kolikor vam paše. Ali pa tisti lahko kupijo, ki pač vejo, da to ne bo tvegan posel oziroma da so si sposodili in da pač imajo potem lahko vrnitev. vrnitev. Mislim, da lahko nehate s tem sprenevedanjem in zavajanjem, kajti ljudje enostavno vedo, da si tega navadni državljanke in državljani ne morejo privoščiti. Zgolj za konec še novela Zakona o vodah. Kaže, da ste bili motivirani za njen sprejem, kljub temu da so prihajala jasna in glasna opozorila civilne javnosti, stroke, okoljevarstvenih organizacij, da predlagane rešitve niso dobre, da niso v skladu z boljšim in okolju prijaznim upravljanjem z našim velikim bogastvom – res to vodo, ki nam jo moramo čuvati. A na vse skupaj ste se sicer takrat požvižgali in vztrajali pri svojem, dobili pa ste eno veliko veliko zaušnico sredi poletja na referendumu. Še terminsko smo se morali kar potruditi, da smo jo spravili v ta termin in da smo angažirali državljanke in državljane. In kar 682 tisoč 760 državljank in državljanov vam je izreklo jasno nezaupnico. Pa žal to ni bila nezaupnica samo vam in predlogu zakona, ampak to je bila nezaupnica celotni vladi. In pričakovala bi in pričakovati bi bilo, da bi kot politik s tako dolgo kilometrino že takrat odstopili. Izgubili ste zaupanje ljudi, kar je najpomembnejša vrlina, na kateri se gradi, v nasprotnem primeru se izgubi. Sicer niste še izgubili ministrske funkcije, kot kaže, je sicer tudi danes ne boste. Izgubili pa ste vso verodostojnost, tudi tisto, o kateri sem govorila na začetku, da boste najučinkovitejši minister v tej vladi. Tudi kar je bilo danes povedano s strani politične skupine NSi, da po vsej verjetnosti bodo sicer ravnali po svoji vesti in glasovali, ampak v kolikor se bodo vzdržali, vzdržali, njihov glas pomeni, da vas podpirajo. Glede na razpravo kolega Jožefa Horvata pa mislim, da bo tako tudi ostalo, kajti naredil je en slavospev vašega postopanja v njegovem volilnem okraju tako pač je. Ampak v glavnem, spoštovani minister, glede na zaupanje, ki ste ga izgubili, bi bilo najbolje, da bi sami odstopili. Hvala lepa. Besedo ima minister Andrej Vizjak. I zvolite. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Spoštovana poslanka, ne zaupanja vas ne vaše stranke nikoli nisem imel. Me tudi niste podprli za ministra in je to res sprenevedanje, ko mi govorite, da ga zdaj več nimam. Nisem ga imel niti na začetku mandata niti nikoli, kadarkoli sem bil imenovan za ministra. To je ena stvar. Druga stvar je ta, da se vaša stranka obnaša pri tej interpelaciji in tem referendumu o vodah zelo dvolično. Stranka SD, SD-jevi ministri ste izgubili kar štiri referendume s približno isto prepričljivo večino. Vaš minister Rado Bohinc je v tako imenovanem tehničnem zakonu o izbrisanih, ki je šel na referendum, doživel kar 95-odstotno zavrnitev. 95 odstotkov volivk in volivcev je zavrnilo tisti zakon. Ali je gospod Bohic odstopil? Ni, ne. Če bi prebrali interpelacijo, sem to notri vse napisal, zdaj se pa čudno ozirate okoli. Drugi minister, dr. Ivan Svetnik, je izgubil tri referendume zapored pardon. Izgubil je z referendumom o Zakonu o malem delu, pokojninsko reformo takratno in Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Vse te referendume je izgubil? Ali je gospod Svetlik odstopil? Ni odstopil! Opravljal je funkcijo naprej in je bil nagrajen za to, ko je postal rektor ljubljanske univerze, najvišje, največje univerze v Republiki Sloveniji. To je nagrada za tri izgubljene referendume. In zdaj vi z vašo moralo in dvojnim sprenevedanjem meni tukaj očitate in pričakujete moj odstop. Malo se poglejte v špegel in boste potem videli to sprenevedanje in dvojne vatle za isto stvar. Kar govorite o Termah Čatež, je dokazano laž. Termam Čatež nismo povečali količin črpanja vode, ampak smo jim zgolj legalizirali stanje, ker so črpali še več vode. Strokovne podlage, ki so objavljene v poročilu Geološkega zavoda, kažejo, da so bile količina načrpane vode na tem vodonosniku v preteklosti večje in da smo jih zdaj precej znižali in s tem stabilizirali stanje. Torej, sedaj Terme plačujejo toliko vode, kolikor jo porabijo, pred to koncesijo pa nihče ni vedel, koliko vode sploh načrpajo, in niso vedeli, kako ravnajo s to vodo. vodo. Več kot očitno je, da smo eno stvar uredili, in očitno to nekoga moti, da smo enkrat zadevo uredili na tem področju in s tem zaščitili podzemni vodni vir termalne vode pred nadaljnjim izčrpavanjem in ropanjem s strani posameznih

V bistvu govorili ste, da sem dvolična. Nisem dvolična. To, kar je bilo v prejšnjih vladah in kako so ministri delovali, je to njihova stvar. Govorim zgolj o sebi. Da niste imeli zaupanja. Bom rekla – ste me slišali na začetku? Velike upe smo polagali v vas, ker je bilo pač rečeno, da boste eden izmed najbolj operativnih ministrov. Nadalje pa kolega Židan, ki je imel razpravo, vas je v svoji razpravi izjemno pohvalil, vsaj s tistega stališča, v katerem sta sodelovala. Hvala. ki ima dolgo tradicijo, predvsem zaradi tega, ker smo se znali večkrat tudi opravičiti za kakšne nevšečnosti, ki smo jih zgodovinsko počeli in smo se s tem tudi preoblikovali do tega, da smo danes sodobna socialdemokratska evropska stranka. Gospod Vizjak je omenjal neke predhodnike pred nami, tudi gospoda Svetlika, ki naj ne bi odstopil takrat, ko se je ta referendum, ta referendumska nedelja izgubila. Naj vas spomnim, spoštovani, na to, kar je za vas nesprejemljivo. Takrat je predsednik Vlade Pahor za nezaupnico odstopil oziroma izgubil mandatarstvo in smo takrat ocenili, da je najbolj iti na volitve. In to se je tudi zgodilo, kar je v današnji konstalaciji nemogoče, ker vi ne boste s tega položaja šli, pa makar če ne bomo videoposnetke od tistih Petanovih srečanj dobili. Kar se tiče gospoda Bohinca. Gospod Bohinc gotovo se s Petanom ni pogovarjal, gospod Bohinc gotovo ni kupoval delnic Petrola ali pa kakšnega drugega podjetja. Mi vam v zvezi z referendumskim porazom, ki ste ga bili deležni, ki je eden od večjih v zgodovini, očitamo samo kot enega izmed grehov, ki ste jih v zadnjih letih naredili in ki bi po neki moralni dolžnosti politika, ki velja v zahodnem svetu, po neki tradiciji, morali odstopiti že zdavnaj. Ampak, Slovenska demokratska stranka tega ne premore, ne premore teh vrednot in neke samorefleksije, da bi dejansko premier prišel sem in dal samega sebe na zaupanje ali ne. To je nepredstavljivo za vas. Zato mi s tem znamo živeti, vi pa ne,

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani minister, s sodelavko, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep večerni pozdrav! Je pa dejstvo, da po 22. uri imamo vsaj kolikor toliko reda v Državnem zboru in nihče ne razbija. Če začnem z Ustavo, 118. člen, interpelacija. »Najmanj 10 poslancev lahko sproži v Državnem zboru interpelacijo o delu Vlade ali posameznega ministra.« O delu Vlade ali posameznega ministra. Danes pa približno 70 procentov časa, vsaj predstavniki oziroma zagovorniki interpelacije, govorijo o letu 2007. Tako me je zelo strah, da bo do konca tega mandata prišla še kakšna interpelacija, kjer bojo govorili o odgovornosti kakšnega ministra iz tiste vlade, mislim da leta 1993, ko je bila nekaj časa SDS del takratne koalicije, ko so morda kakšni zidovi v kakšni vladni stavbi ali pa zidovi v tem bivšem skupščinskem sistemu oziroma v tem prostoru, morda tudi kaj več slišali, kot je bilo dovoljeno.

Torej o zgodovini govorijo tisti, ki pravijo, da zgodovina ni pomembna, da zgodovina so nova dejstva oziroma da je pomembna prihodnost. Bom o prihodnosti še malo več kasneje – ali pa vsaj o sedanjosti –, ki bo dokazala, da nikakor ni smiselno podpreti današnje interpelacije. Skratka, zame je zelo pomembno, kaj minister počne danes in kaj bo počel do konca mandata. Zelo mi je všeč, da minister Vizjak decembra zelo aktivno dela ne samo v Državnem zboru, ampak tudi na Vladi. Če se samo spomnim posnetkov ene bivše ministrice, ko so vprašali, kaj bo naredila od srede novembra pa do konca leta, je rekla: »November je, nič se ne da. November je.« In je bila zgodba zaključena. Če pogledate pa na spletno stran Ministrstva za okolje in prostor leta 2021, pa vidite, kateri projekti so se izvajali, kateri projekti se izvajajo, kaj vse se bo naredilo do konca leta; skratka, niso prespali polovice novembra in cel december, ampak minister s svojo ekipo dela. Po moje je to sklicevanje na obdobje leta 2007 malo patetično, če ne celo glupo. Pustimo ob strani te nezakonite prisluhe, za katere nekateri pravite, da ni noben problem nezakonito prisluškovanje, ampak je to verjetno tema za kakšno drugo instanco in drugo institucijo. Bom pa kot nekdo, ki prihaja iz Posavja, morda povedal le dva stavka o tem, da na žalost se takrat minister Vizjak v vlogi drugačnega ministra ni uspel uspešno dogovoriti z direktorjem podjetja Term Čatež. Na žalost. Kajti ne vem, koliko od vas je bilo v zadnjih letih v Termah Čatež, ampak ko sem pred par meseci gledal film o Černobilu in nekih izpraznjenih bazenih, zgodba na žalost – na žalost – ni veliko boljša. Ko gledam slike, kako odpadajo plošče, kako so razbite kabine in podobno, kako tukaj in tam štrlijo zadeve, v Termah Čatež; ja, mi je žal, da minister ni prepričal direktorja, da bi namesto dal državi, dal tistemu, česar je bil lastnik, da bi dal podjetju svetlo prihodnost. In namesto da bi se zgodba leta 2007 začela uspešno sanirati, nadaljevati, imamo na žalost leta 2021 v Posavju problem, ki se mu reče slabe Terme Čatež. Očitki predlagateljev interpelacije so po mojem mnenju dokaj smešni, pavšalni, pa po mojem mnenju celo pisani nekje drugje. Verjetno pisani v uradih tistih, ki jih je zelo strah, kaj bo prinesel Zakon o varstvu okolja, kajti osebno ne verjamem v naključja, in napadi tako imenovanih smetarskih medijev v zadnjih mesecih, tednih in tudi danes le kažejo, da to, kar minister dela, marsikoga skrbi. Samo prva napoved Zakona o varstvu okolja, da se bo celovito uredilo ravnanje z odpadki, verjetno marsikateremu smetarskemu tajkunu spodreže gležnje, kolena in se mu zatresejo roke, ker ve, da ne bo več tistega, da bo lahko sponzoriral sebe, svoje prijatelje in verjetno tudi preko oglasov tudi del politike. Tako, minister, pričakujem, da bo Zakon o varstvu okolja čimprej na naših klopeh, da tem smetarskim lobijem pristrižemo peruti. Danes je bilo rečeno oziroma bilo v razpravo veliko povedanega o tem, ali imamo operativnega ali imamo neoperativnega ministra. Jaz sem že tako dolgo v Državnem zboru, da približno poznam, kako posamezna ministrstva delajo in ne bom omenjal po mojem še dveh ministrov, ki sta slabša glede delovne vneme. Se samo spomnim približka, ko smo skušali – mislim, da leta 2012 v tedanji vladi – združiti kmetijsko in okoljsko ministrstvo in smo hoteli reči, evo zdaj pa bodo vsi skupaj sodelovali, pa se bodo znotraj hiše zmenili. Ampak celotna predhodna problematika, ki je bila na področju okolja in prostora, se je nadaljevala, ker je tista vlada imela le enoletni mandat. samo, ko spremljam zgodbe zadnjih petih, šestih let, kaj vse se je dogajalo na Ministrstvu za okolje in prostor oziroma, na žalost, kaj vse se ni dogajalo na Ministrstvu za okolje in prostor, je skrajni in zadnji čas, da je prišel na to ministrstvo nekdo, ki ima izkušnje z lokalne ravni kot župan, ki primarno ve, kje so problemi, in tudi kot bivši minister na drugem področju, kot bivši poslanec ve, kako je treba priviti uradnike, da bodo začeli delati. Ko sem spremljal eno izmed tiskovnih konferenc, ko je bilo rečeno, koliko je bilo večjih in manjših investicijskih projektov v zadnjih 18 mesecih, kaj vse se bo na področju okolja in prostora dogajalo tudi podporo preko Načrta za odpornost, kaj se bo dogajalo preko zagotavljanja oskrbe s čisto pitno vodo, kaj se bo dalo na sanaciji plazov, kaj se bo delalo na sanaciji vodotokov in vsega ostalega, moram reči, da po tistih ministrih, ki so se sredi novembra zadnjič podpisali pod kakšno uredbo in pravilnik in potem šli na zimsko spanje, imamo končno ministra, ki dela vseh 12 mesecev. Glede na to, da prihajam iz Posavja, je seveda ena posavska ključna točka reka Sava. Meni je žal, da kljub vsem naporom sedanjega ministra nismo bližje dokončanju hidroelektrarne Mokrice. Vsi tisti, ki toliko govorite o vodi, imamo v Posavju ravno zaradi tega, ker nimamo dokončane hidroelektrarne Mokrice, več problemov. Eden je okoljski, ko se prebivalci posameznih vasi v tistem delu sprašujejo, ali se bodo še kdaj zgodile poplave, kot so se zgodile v Sevnici in v Krškem. Verjetno ni po vsaki povodnji tistim ljudem mirno zaspati, ko poslušajo že tretjo noč, kako hudo pada dež, zaradi tega, ker nimamo dokončane hidroelektrarne Mokrice, se dela tudi ekonomska škoda. Ampak na žalost predvsem levega pola v tem državnem zboru finančne posledice velikokrat ne zanimajo, čeprav velikokrat o njih govorijo. Mi je pa zato všeč, kljub temu da nevladniki, ki tako ali drugače sodelujejo s posameznimi levimi strankami, da bi minister naredil preboj pri začetku vsaj umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi, kjer ne gre za beton, kot slišimo od kakšnih skrajnih levičarjev, ampak za urejanje reke Save, za boljšo vodo, za boljo cestno povezavo, predvsem pa za nujno potrebne obnovljive vire energije. Ampak še enkrat; na levem političnem polju je ogromno debate o obnovljivih virih energije, ko pa imamo možnost nekaj narediti, pa je ta isti politični pol proti. Samo bi izpostavil pri operativnem ministru še stanovanjsko problematiko oziroma stanovanjsko zakonodajo. Prejšnji ministri so tu spali, naredili 30 do 40 stanovanj na leto, ta minister pa je s pomočjo vlade, s pomočjo Stanovanjskega sklada, ki je končno začel delati, in tudi deloma s pomočjo evropskih sredstev začel delati tisto, o čemer levičarji veliko govorijo torej reševati stanovanjsko problematiko –; ampak tisto, kar levičarji govorijo, na desnici delamo. Predvsem pa sem glede na to, da se spomnim enega koalicijskega usklajevanja iz leta 2005, ko je bil minister Podobnik z dvema sodelavkama, ko smo ravno tako reševali Zakon o prostorskem načrtovanju in Zakon o urejanju prostora, smo takrat jaz sem bil sicer strokovni sodelavec, ampak poslanci in ostali iz koalicije – slišali čudovite besede. Ko bodo ti zakoni sprejeti, bodo v roku dveh let imele vse občine v Sloveniji sprejete občinske prostorske načrte. Ampak od leta 2005 pa do leta 2021 smo šli s slabšega še na bolj slab zakon. Ko se v zadnjih dneh pogovarjam s tistimi, ki skrbijo za občinske prostorske načrte, občinske prostorske podrobne načrte in izvedbene akte, se vsi zahvaljujejo, kako bolj enostavna bo ta zakonodaja ne samo za investitorje, ampak tudi za tiste, ki bodo te prostorske načrte pripravljali in nenazadnje tudi občine, ki jih bodo sprejemale. Za zaključek pa morda še dve zadevi. Eno sicer je že minister omenjal. Sedaj, če bi bil padec referenduma vzrok za vsako interpelacijo oziroma odstop ministra, potem bi posamezni ministri iz levih vlad padali eni celo trikrat eno nedeljo, ampak niso bili pogumni, da bi odstopili, sedaj pa predstavniki teh istih strank govorijo, kaj bi morali drugi delati. Dvolično, patetično, ampak morda bo zgodovina sodila. Kar se tiče Zakona o vodah. Še vedno trdim, da bi Zakon o vodah marsikaj dobrega prinesel, pa so različne nevladne organizacije s pomočjo dela politike in s pomočjo tiste smetarske novinarske elite ta zakon sprevrgli v politični boj in namesto da bi se še z več sredstvi financirale izgradnje in sanacije vodotokov, sedaj posamezni poslanci, kakor slišim, hodijo do ministra in ga sprašujejo, kdaj bo uredil vodotoke. To so tudi tisti poslanci in župani tistih političnih strank, ki so nasprotovali temu, češ da z Zakonom o vodah dobimo več sredstev za hudournike in vodotoke. Ko pa smo pri vodi, samo poglejte, kdo je prodal podjetja, ki so delala vodo. Kdo je prodal Costello? Pa bom tukaj glede vode končal. Končal pa bom s tem, da se lahko, glede na to, da se vsi obnašamo tudi deloma lokalno, da se bom ministru Vizjaku zahvalil, da je pripeljal do izvedbe vsaj pet ali šest pomembnih projektov za Posavje, ki jih prejšnji ministri niso niti začeli izvajati, ker za njih niso niti želeli slišati: hidravlična izboljšava v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, hidravlična izboljšava v Občini Sevnica, odvajanje in čiščenje v porečju spodnje Save Občine Krško, odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save Občine Sevnica, ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, Kostanjevica na Krki. To so projekti, za katere prejšnji ministri niso slišali, pa ne zato, ker so začeli zimsko spanje spati sredi novembra, ampak ker jih okoljska zakonodaja in predvsem pa problematika ljudi na terenu ni zanimala. Dosežki Ministrstva za okolje in prostor v letu 2020–2021 kažejo, da ima ta minister in njegova ekipa posluh za teren, in zato so vsi argumenti dani, da interpelacije danes ne bom podprl. Hvala. Hvala lepa. Prišlo je do spremembe seznama razpravljavcev, tako da ima besedo Violeta Tomić, pripravi naj se mag. Dejan Kaloh. Izvolite Hvala za besedo, predsedujoči. Ja, govorila bom in spet znova o tem, o čemer smo razpravljali na začetku v ponedeljek, se pravi, o mafijskem upravljanju z državo in s korupcijo. Kakorkoli se desnica skuša vleči ven ali pa vsi tisti, ki se razglašate za sredince, so dejstva popolnoma jasna. Navajala vam bom zdaj dejstva. Kot minister za okolje, gospod Vizjak, se najbrž zavedate odgovornosti, ki ste jo prevzeli s prisego v tem državnem zboru pred nami. Ta zahteva od vas, da ravnate v skladu z ustavo, zakoni in z vsemi drugimi predpisi v Republiki Sloveniji. V odgovoru na interpelacijo zavračate kakršnekoli očitke o kršenju teh zavez. Pa me zanima, kje se ta samozavest, ki jo imate, dobi. Mislim, to jo imate očitno na zalogo, kajti normalen človek, pa oprostite temu izrazu, bi se počutil zelo slabo po vseh teh prisluhih in razkrinkavanjih. Ampak vi se bolj ukvarjate s tem, da je to bilo nezakonito snemanje, niti na kraj pameti vam ne pade, da bi končno dojeli, da je šlo za nezakonito dejanje in predvsem za neizmeren primitivizem. Če govorite o nekih montažah. Mislim, poznam, kako posnetki delujejo, pač, ker je to moj poklic, kaj iz česa bi to zmontirali. Če bi govorili, da ste stiskali limone, recimo, pa če bi rekli, ne vem, o kokošjih jajcih, ki jih je soseda prav veliko pridelala, in potem bi vam dali, malo smo stiskali limone pa imeli smo veliko jajc, in potem bi izrezal in bi rekli, sodnikom bomo stiskali jajca. O čem vi govorite? Dejansko se norčujete iz Državnega zbora, iz državljanov, predvsem pa iz denarja, veste. Kajti sami ste rekli, da je bila država Slovenija oškodovana za sto milijonov evrov. Veste, kaj bi mi vse lahko s tem denarjem, pa ne bom naštevala o revnih upokojencih, lačnih otrocih in tako naprej. Skratka, gospod Vizjak. To je podobno kot vaš predsednik vlade, ko reče, naredili bomo red v zdravstvu, pa gre direktno na jahto z največjimi profiterji in tajkuni v zdravstvu malo tamle jadrat, potem pa gre še malo golf igrat na Mavricij vprašanje, kje še. Skratka, vedno: ujemite tatu. Kažete zdaj na Petana, v resnici ste bili pa vi tisti, ki ste ga peljali, sicer najbrž ne tako težko, ampak pregovarjali v res nedopustne prakse. Zato ne čudi, da lahko en minister, vemo pa, kakšne so plače v javnem sektorju, za 120 tisoč evrov kupi delnice, kot so že prej kolegi omenili. Tega verjetno ne more vsak. Ampak veste, mi vam denarja ne zavidamo, denar vas ne bo rešil. Nikakor. Je pa tako, da vaš kolega Počivalšek Zdravko reče, »tukaj ne gre za leve ali desne, gre samo za evre«. Zato nam nehajte nabijati s takim banalnim; vi ste do pokojnega Drnovška prišli, vi tamle, ki ste razpravljali. Katastrofa. Dejstvo je, da je SDS povzročil tajkunizacijo Slovenije. In s pritisk na sodstvo

transfer sredstev na račun in vse gre na račun nekih družinskih članov Janeza Janše in jasno, da se ne da ugotoviti in da je neznanega izvora kar 200 tisoč evrov, da Đuđićeva iz Bosne pošilja 500 tisoč in tako naprej. Da ne omenim Gradbenega zakona in kupovanje poslanca, ki trenutno predseduje, pa mi je kar malo nerodno in se res opravičujem. Skratka, Zakon o vodah, ki sta ga outsourcingali, vam je dal jasno nezaupnico. Ampak poslušajte, pri svojem delu ste kršili najmanj Zakon o državni upravi, Resolucijo o normativni dejavnosti Republike Slovenije, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Vaša ravnanja v spodaj opisanih primerih izpolnjujejo vse znake storitve kaznivega dejanja najmanj 257.a člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Veste, vi kot minister vodite to ministrstvo in ga tudi zastopate, odgovorni ste tudi za njegovo delo in bistvo tega ministrstva kot delov državne uprave je – kaj? Pisanje predpisov! Kajti s temi predpisi in zakoni se udejanja politika države in določa ravnanje posameznikov v njej. In ključna predpisa, po katerih so se dolžni organi v državni upravi ravnati, sta Zakon o državni upravi in Resolucija o normativni dejavnosti, ki jo je sprejel ta državni zbor. In oba vas zavezujeta k resnemu in odgovornemu delu na tem področju, torej pisanju in pripravi predpisov. Zato je pa treba nekako te predpise sprejemati znotraj Ministrstva za okolje in prostor. Ampak pri vas se je zgodilo in vi ste to zavestno naredili in večkrat kršili to določilo, kajti vaša prva sprememba, ko ste prišli na Ministrstvo za okolje in prostor, je bila sprememba sistematizacije in organizacije ministrstva. Se pravi, to je bila ukinitev Službe za sistem sistem okolja in prostora. No, in ker so vam predstavljali oviro pri doseganju vaših ciljev po rahljanju prostorske zakonodaje še iz časov, ko ste kot predstavnik investitorja, to je podjetja za gradnjo elektrarn na spodnji Savi, prihajali v stik s to pravno stroko na Ministrstvu za okolje in prostor, seveda ker ste jim postali šef, ste jih takoj postavili nekam, da čuvajo omare, in zakonodajo, ki bi jo morali ti zaposleni pisati, dali zunanjim pravnim pisarnam. Se pravi, rahljanje zakonodaje po meri uporabnikov, ampak žal ne na pravno čisto korekten in primeren način. Zato ste tudi odpirali zelo veliko možnosti za sive cone v tej zakonodaji. Meni je zelo žal, da moji kolegi poslanci, ki se razglašajo za sredino, pa jih ta trenutek ni, ne vidijo dlje od svojega osebnega in političnega interesa in jim je za javni interes, to je varovanje okolja in prostora za naše zanamce, prav malo mar. Drugače bi razumeli, če bi imeli količkaj vesti, čemu je namenjena možnost postavitev začasnih skladišč brez urejene dokumentacije, ki se, mimogrede, v obrazložitvi tega gradiva vlade šteje kot »velik doprinos za gospodarstvo, spreminjanje klasičnih institutov ZUP glede na potrebe in ideje strojnikov«, pa še vse tisto, kar vam je tako lepo in nazorno napisala v svoje mnenje pravna stroka Državnega zbora. Meni je jasno, ker minister odhaja, kajti jaz mu imam veliko stvari za povedati. Upam, da si boste vsaj magnetogram pogledali. Službo ste pa ukinili in podpisali pogodbo z zunanjo odvetniško pisarno brez kakršnihkoli referenc za pisanje predpisov, ampak z dobrimi povezavami preko sorodstvenih in družinskih vezi, ki pač so še iz časov, ko ste delali na spodnji Savi. Hvala lepa, da ste se vrnili. Skratka ta gospa Branka, je v energetiki zelo dobro poznano ime. Seveda ni naključje, da je ta odvetniška pisarna, ki je poslovno povezana z vašim prejšnjim delodajalcem HESS, o. o. – samo v dveh letih je HESS nakazal tej odvetniški pisarni skoraj 60 tisoč evrov. Zdaj, mogoče pa je v ta znesek vendar vključeno tudi kakšno poslovno sodelovanje odvetniške družbe z ministrstvom, da ne bi previsok znesek slučajno bodel v oči, ko pa pogledaš na Erar. Tudi to je možno. Glejte, jaz imam tukaj kup dokumentov, in še kako jo možno. O čem govorimo? Govorimo o koruptivnih poslih. In tu se pojavlja, seveda žal, tudi Desus in v tem kontekstu pač poslanec, ki ga zastopa isti odvetnik. Torej, denar je brez barve, vonja. Če vi

o normativni dejavnosti pa ste nadaljevali še z večjo vehemenco, seveda ker vam nobeden nič ne more – Kaj nam pa morejo … –, na Direktoratu za okolje. … –, na Direktoratu za okolje. Potem ste angažirali tudi svojega hišnega prijatelja Senka Pličaniča. In ja, prav ste slišali, do zdaj mu je nakazal gospod prijatelj Vizjak, svojemu hišnemu prijatelju, družinskemu prijatelju, že skoraj milijon evrov vašega davkoplačevalskega denarja. Gospod Vizjak, vi se kar smejte, ampak pogodbe obstajajo./ oglašanje iz dvorane/ Lagali ste zadnjič, krepko ste lagali, gospod Vizjak. Glejte, obstajajo dokazi in obstajajo tudi dostopi do informacij javnega značaja. Že laž, ki jo ponavljate ves čas tukaj, je že vzrok za vaš sramotni odstop. Skratka, gospod Pličanič, vaš hišni prijatelj, je ustanovil firmo, ki še niti davčni zavezanec ni, ker je tako frišna, točno z namenom, da bo delala za vas. In pogodbe se kar množijo, aneksi tudi, začelo se pa je s pisanjem vašega padlega Zakona o vodah. Seveda je bil zakon In potem se je nadaljevalo z uredbami, z ZVO, s pravnimi analizami, pa pravnimi podporami za izbiro že vnaprej izbranih koncesionarjev. In ne mi govoriti, da ni res, pogodbe so v vrednosti 20 tisoč, 130 tisoč, 90 tisoč, 180 tisoč, 196 tisoč, 150 tisoč evrov. Gospod Vizjak, koga imate za norca? Kako lahko lažete, sedite in nas gledate? Tu še ni konec teh pogodb. Zato vam bom zastavila vprašanje, zakaj ste pisanje predpisov z delovnega področja Direktorata za okolje oddali v delo svojemu prijatelju in s tem porabili kar milijon evrov – našega denarja, ne vašega. Z vašim delajte, kar hočete: kupujte delnice, ne vem, investirajte, v kar hočete, ampak glejte, tukaj gre pa za odgovornost do našega denarja. Gospod Pličanič je v vlogi podjetnika na trgu, pač izdeluje pravna mnenja, okej. Ne želim se spuščati v oceno njegovega dela, ker res nisem pravni strokovnjak niti kompetentna za to, ampak opozorim pa na to, ker imenovani v tem primeru zastopa interes naročnika. In v konkretnih primerih se pojavi tudi v vlogi zavezanca po določbah prav ZVO. Tukaj, veste, smo prišli pa do zelo zelo tankega ledu, pa ne glede na to, da je zunaj skoraj minus. Govorim zlasti o tolmačenju prenehanja statusa odpadka, ki jih imenovani izdeluje za potrebe družbe Termit, d. d., iz Moravč. Veste, o čem govorim, minister? Veste! Ali vam pokažem še kakšen papir? In ker se vse to dela z vedenjem in soglasjem vas, ministra in vaše državne sekretarke, je situacija skrajno konfliktna. Kaj pravita na to, gospod in gospa? Hmm? Tukaj gre za enormne zneske pogodb in državljani, poslanci večinoma – pustimo zdaj te, ki imajo tudi verjetno kakšen interes okoli tega –, in ljudje na ministrstvu, ki ga vi vodite ta trenutek – pa upamo, da ne več dolgo –, vam res ne zaupajo več. Kajti politike se vodijo tako, da se zapišejo rešitve, ki so ne samo sporne, ampak se tudi krni ugled Slovenije pred Evropo. Zadnji tak primer vam bom navedla. Dobili smo ga v Državni zbor ravno ta mesec in to je Zakon o varstvu okolja, ki ga je spisal vaš imenovani prijatelj Senko Pličanič. Kot je sam javno povedal, z enormnimi napori, ob neprespanih vikendih in s tem rešil tej državi na milijone evrov. In kot sam pravi, je živ primer pisanja predpisov v nasprotju z relevantnimi predpisi Evropske unije, po meri in v korist posameznikov in nas uvršča

Bolgarijo. Ali se želimo z njimi primerjati? Ja, saj gremo vse bolj tja na tale vzhod. Ampak Bolgarijo sem že enkrat omenjala, kako je končal bolgarski diktator, pa pa ste potem skakali v luft. Skratka, to sta primera očitne neskladnosti s pravom Evropske unije. In tukaj je ključni dokument, zaradi katerega bi vas moralo biti res sram. sram. Seveda vi niste pravnik, ampak mislim pa, da ste naročnik in bi morali stati za tem, kajti pravno mnenje Državnega odvetništva Republike Slovenije na njega se požvižgate. Kaj ste rekli v svoji arogantni, nesramni, primitivni, presamozavestni maniri? Ste rekli »bab ne boste poslušali«. Ali naj se potem čudimo, če govorite, da boste trli jajca sodnikom, ali se naj čudimo, če so glupi davki, ali se naj čudimo takšnemu besednjaku? Vam je problematično snemanje, ampak ni vam pa problematično vaše obnašanje, ki je nevredno enega človeka na položaju, na vodilnem položaju v državi. In »bab ne boste poslušali«, je bil vaš komentar na njihove strokovne in poglobljene analize, ureditve, materije in prenehanja statusa odpadka v slovenskem pravnem redu, ki se navezuje na pravni red Evropske unije. V njem je jasno zapisano, poglejte si na 12. strani, drugi in četrti odstavek, kjer zmotno razlaga predpise in prav nezmotno opredeljuje izhodišča in da zato ni mogoče pritrditi zaključkom tega pravnega mnenja. Zaradi tega še vedno kot minister niste v notifikacijo poslali evropsko spremembo vladne uredbe o odpadkih. Zdaj govorite smetarski lobi gor in dol. Dobro veste, da bi Evropa reagirala. Doma pa s tem, kar počnete, se pravi s podaljševanjem nezakonitega stanja, delate v korist onesnaževalcev. Kot predsedujoča država Evropske unije in predsednik Vlade si večjega zmazka res ne bi smeli privoščiti. Zdaj pa tako. Pripombe: »Določbe tega odstavka niso v skladu z določbami tretjega paragrafa direktive Evropske unije z naslovom Prenehanje statusa odpadka.« Pa naj citiram: »Tak primer kršitve evropske zakonodaje se v Sloveniji že dogaja. Na podlagi dovoljenega pristojnega organa Arso, imetnik dovoljenja, ki je firma Termit …« Spet veste, o čem govorim, in se ne delajte neumnega in nehajte govoriti, ne vem, o letu 1945 in pokojnem Drnovšku, danes imamo velik problem. Iz odpadkov proizvaja gradbeni proizvod, ki ga daje na trg za utrjevanje nasipov, kjer so tudi ribe, ljudje, otroci in tako naprej in to brez predpisanih meril, ki bi urejala uporabo tega proizvoda in tudi brez obveščanja Evropske komisije, čeprav je ta gradbeni material dan na trg Evropske unije kot proizvod in se ga ne obravnava kot odpadek, s katerim se zasipava opuščeni glinokop. Skratka, jame se zasipajo z nevarnimi odpadki danes. Danes, ta trenutek pod ministrom Vizjakom. Zato je minister Vizjak res zelo nevaren za okolje, se pravi za zdravje prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Kot minister za varovanje okolja ste šli res predaleč. In osebe, ki vam pišejo pravna mnenja v korist bodočih zavezancev po predlaganih določbah in so tudi njihovi zastopniki v konkretnih postopkih, to je precedens brez primere v Državnem zboru. In jasno je, čigav interes varujete, javni sigurno ne, čeprav bi ga morali. Upam, da bodo tudi poslanci Nove Slovenije in drugih sredinskih strank, ki bi morali glede na vrednote – pa otroci, pa družine, pa blablabla in ne laži, ne kradi in ne vem, kaj – morali pogledati enkrat resnici v oči in reči odločen ne tovrstnemu načinu upravljanja z državo. Hvala.

vmes je skočil, kolikor sem jaz v dvorani le za par minut, verjetno, da naredi kakšno biološko potrebo, drugače pa posluša vse te nebuloze in na njih celo korektno odgovarja, tako res, gospod Vizjak, res kapo dol. Najprej o teh 14 let starih prisluhih, na katerih bazira ta interpelacija, na njo se je potem seveda navleklo še vsega živega, dosti mimo tega, na kar naj bi interpelacija ciljala; se pravi na delo in odgovornost ministra za okolje in prostor. Očitki iz te interpelacije dejansko nimajo nobene osnove in nobenih resničnih in konkretnih podatkov. Toliko za uvod. Seveda sem se kot pravnik vprašal, čeprav so to iz opozicije negirali, da to ni pomembno, v kakšni državi dejansko živimo, da so taki nezakoniti prisluhi celo tukaj, v Državnem zboru osnova, podstat, da se opravlja takšna razprava. Kdo to snema? So to agenti vzporednega mehanizma? S kakšnim namenom se snema? Točno vemo, da v tem primeru je bila tarča znana, tudi tajming je bil zelo dobro naštelan, me pa skrbi, da nekateri poslanci iz LMŠ govorijo, da njim je vseeno, če je prisluh nezakonit ali ni nezakonit. Glejte, to je kaznivo dejanje, neupravičeno prisluškovanje oziroma zvočno snemanje je po Kazenskem zakoniku po 148. členu kaznivo dejanje, po drugi strani pa, kot je minister Vizjak sam rekel, nobene ovadbe ni bilo v teh 14 letih zoper njega, ko je nekdo takrat nezakonito snemal. To je mafijsko početje, da nekdo nezakonito snema človeka, ki je v nekem zasebnem pogovoru. Robata Robata govorica v zasebni družbi – naj vrže verbalni kamen tisti, ki v zasebni sferi ni nikoli govoril bolj robato, da rečem bolj domačijsko. Verjetno takega med nami ni in tukaj zdaj ministru oponašati to profano govorjenje; glejte, res ni resno niti pošteno. Tudi jaz ocenjujem, da je ta lepljenka definitivno zmanipulirana zadeva, minister Vizjak, zdaj je že benigno govoriti o teh sodniških jajcih. Ko sem to zlepljenko najprej poslušal kot bivši novinar, sem res mislil, mogoče se pa o fuzbalu menita, mogoče se pogovarjata o nogometnem sodniku. Saj človek dejansko ni mogel dobiti nekega realnega občutka, o čem je tekla beseda, ker je res bilo zlepljeno iz različnih okolij in seveda časovnih dimenzij. Minister Vizjak je proaktiven minister; minister, ki je dosti na terenu. Verjamem, da je to s strani opozicije pri prejšnji oblastniški garnituri

Minister Vizjak je tudi temperamenten, jaz to ocenjujem kot dodano vrednost, ker neke anemične ministre, kot so prihajali iz leve politične hemisfere, recimo, ko sem gledal gospoda jaz sem zaspal, ko je ta medel človek govoril. Tako, da se sedaj tukaj minister ne bo še opravičeval, da je včasih bolj temperamenten. Če ste si, dragi opozicijski predlagatelji, prebrali Prilogo 3 iz odgovora interpelacije, se pravi, Dosežki Ministrstva za okolje in prostor 2020–2021 , ste seveda lahko videli, da so ti dosežki dejansko impozantni kot v končni fazi delo naše vlade. Ogromno je bilo storjeno na mnogih področjih tudi iz okolja, v katerem jaz prihajam. Moram ministra izrazito pohvaliti. Samo, da taksativno hitro naštejem: področje sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Duplek, kjer smo dejansko imeli probleme z odvajanjem čiščenja voda v porečju Drave, je bilo sofinancirano s strani EU sredstev v višini milijon

pet projektov: revitalizacija Vojašniškega trga z objekti, obnova Skate parka, obnova promenade v Mestnem parku, brv na Lentu, ureditev nabrežja Drave na Lentu, skupna vrednost projektov, ki so s strani SVRK delno že potrjeni, 13 milijonov 837 tisoč evrov. Kar se tiče področja stanovanjske problematike, minister Vizjak je bil Pod Pekarsko gorco v Mariboru, kjer kar 400 javnih najemnih stanovanj, od tega bo tudi 60 oskrbovanih enot, in bodo ta stanovanja najbolj ranljive skupine v našem Mariboru naslavljala; od mladih, mladih družin, starostnikov tudi invalidov. Gre seveda za lastne investicije Stanovanjskega sklada. Jaz sem septembra 2020 sam spremljal našega aktivnega ministra, ko je prišel v Maribor, na gradbišču in marca 2022 bo ta soseska v Mariboru že končana. Gre pa za drugo največjo investicijo po Novem Brdu v Ljubljani. Se pravi, minister, hvala za to. Kar se pa tiče tudi področja nevarnih odlagališč, naš proaktivni minister je bil tudi julija 2020 osebno na tistem, sedaj že zaprtem odlagališču nevarnih odpadkov v Metavi. Ga imamo že zaprtega od leta 2012. Jaz sem tudi ministru postavil na to temo poslansko vprašanje, se pravi, njegov obisk in njegov odgovor sta bila res, da rečem rečem malo poetično, balzam za dušo tamkajšnjih prebivalcev, kajti izvaja se redni monitoring, nevarnosti za podtalnico ni. Jaz pa verjamem, da bo še v prihodnosti to odlagališče še dodatno uredilo po obstoječih standardih Evropske unije.

evrov na svojih bančnih vlogah, 4 milijarde še potem v vzajemnih skladih in še potem 3 milijarde v dodatnem pokojniškem zavarovanju. Kaj boste ta denar večno držali v zoknih, kot je tudi minister prej dal posrečen dovtip. Finančni strokovnjaki celo pravijo, da naj se Slovenci začnemo končno udejstvovati tudi na kapitalskih trgih, seveda z nekimi nasveti finančnih svetovalcev, da ne bo potem kakšne nepotrebnega minusa, da se razumemo. lahko kdorkoli v naši državi kupuje delnice, tudi minister. Glede nakupa delnic Petrola je minister Vizjak povedal vse, da sta in Protikorupcijska komisija in ATV vzela pod lupo ta nakup, vse je bilo s tem okej. Bila je zadeva transparentna, minister je tu javno povedal, da že nekako 30 let nekako se spozna na ta trg vrednostnih papirjev. Petrolove delnice, logično, se kupujejo na organiziranem trgu, tudi vi bi jih lahko v končni fazi kupili in kdor tu vidi zlorabo notranjih informacij, ta

rastel. Tudi cena delnice bo rastla, a ne. Če vsaj malo to spremljate, svetovna, odlična naložba in tudi vi bi lahko to kupili. Dejstvo je, da je minister rekel, da je bil postopek transparenten. In če bo po novem dohodninskem zakonu minister te te delnice prodal v roku 15 let, bo pač plačal davek na kapitalski dobiček in državni Erar bo dobil tisto, kar mu gre. čem je to problem, dragi moji? A minister ne sme kupovati delnic? Naj jaz kot poslanec glasno povem, če nas še kdo ob tej pozni uri gleda, davke je potrebno plačevati brez izjem, to verjetno verjamem, da vsi med nami delamo, in to je to.

iz odvisnih družb Terme Čatež, to je Terme finančno močno izčrpalo. Tu pa jaz tudi vidim neko kriminalno in glupo dejanje in tukaj pa pridemo potem res dejansko de facto do kazenskih zadev, ampak tam ni ministra Vizjaka, tam je gospod Bojan Petan, zdaj je na zatožni klopi sedel na Okrajnem sodišču v Kopru, Petan in seveda kampanja, ki se je posluževala teh rabot. In kaj se je potem zgodilo v teh letih? Tržna cena delnice je s 340 evrov iz leta 2007 potem padla na vsega 28 evrov v letu 2020. Se pravi, vidite, kaj so učinki učinki takšnih rabot. Delnica je za desetkrat šla v minus. Temu se pa res reče slabo poslovanje. Za zaključek. Predlagatelji, ko ste zdaj govorili o teh ekonomskih terminih, o prevzemnih ponudbah, korporativnem upravljanju. Eni ste tudi filozofirali, kakšni naj bi bili katalizatorji dviga vrednostnih delnic. Jaz ocenjujem, da je minister o teh gospodarskih temah res večino vas šolal kot študente prvega letnika ekonomskega faksa. Tu res ministru niste dorasli, zato upam, da ste se vsaj kaj naučili iz te interpelacije;

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav ministru, sekretarki. Kolegice, kolegi! Predlagatelji se ne sprašujejo, kako je prišel gospod Petan do enormnega premoženja z izčrpavanjem dobrostoječe firme: z odkupom delnic za 30 milijonov lastnega podjetja. Zatem je prišel do višjega deleža v odstotkih in spravil firmo na kolena preko drugih firm: Marina Portorož, Turističnega podjetja Portorož in drugih. Sedaj je večinski lastnik, oškodoval je državo preko sto milijonov evrov ‒ nas, državljane − in ni plačal davkov najmanj preko pet milijonov evrov. Vsa zadeva naj bi se začela za današnjo interpelacijo zaradi zlepljenih prisluškovanj pogovora med Vizjakom in Petanom pred 14 leti, pridobljenih na nezakonit način. Očitek nakupa delnic Petrola zaradi uvedenih regulacij cen pogonskih goriv. V razpravi je rečeno, da druge države v Evropi teh regulacij nimajo več uvedenih in je bila in bo Slovenija ena redkih, ki je to še imela, če ne edina. Višina cene delnic Petrola je res poskočila, vendar so tudi druge delnice v zadnjih dveh letih, letu pa pol, šle gor. Evo, celo delnica Krke je šla še več gor, preko 100 procentov, bila je 60, sedaj je 120 evrov, pa tudi druge delnice. Verjetno bi bilo še bolje, če bi kupil delnice tehnološkega mogotca Muska, tam je šlo v tri četrt leta za 700 procentov gor. Kakšen govor bi šele potlej bil! Pri koncesijah za vodo je prav, da se je ustvaril red, in se je preko Geološkega zavoda ugotovilo dovoljeno črpanje in s tem kontrola porabljenih kubičnih metrov in plačilo po dejansko porabljenih, pridobljenih količinah, dovoljenih od proučitve Geološkega zavoda. Pri referendumu o noveli zakona ni bil namen posegati v čistost vode ali privatizacijo pitne vode, kakor se je zavajalo. Eden od glavnih namenov zakona, zaradi hitenja, je bilo urejevanje vodotokov in tudi je bil pripravljen denar za to. Posegi na priobalnem zemljišču so bili res napisani noter za enostavne objekte, to je bilo predvsem namenjeno za turizem, enostavni leseni objekti, za kakšen privez ali za turistične zadeve predvsem. Se pa že zdaj gradi in je sedaj še dovoljeno, pa verjetno je to koga motilo, da tega ne bo več; sedaj je pa res dovoljeno, da se gradi, in se je gradilo in se še verjetno bo, pa se je nekdo bal, da se bo to naredilo drugače.

Še o dosežkih ministrstva, ker jih je kar nekaj, res; preko 107 milijonov bo za projekte vodooskrbe ter odvajanje in čiščenje odpadne vode, za zadeve, manjše od 2 tisoč populacijskih enot, preko Načrta za odpornost, 400 milijonov evrov za vodooskrbo kanalizacijskih sistemov za zagotavljane poplavne varnosti.

Zraven je še shema oddajanj najemniških stanovanj, sicer to še ni zaživelo, vendar je v bodočnosti to namenjeno in naj bi prav tako potekalo prek Tudi tukaj se bo zelo zapolnila najemniška zadeva in bodo nekateri, ki živijo sami v velikih hišah, tronadstropnih, lahko oddajali, stanovanja ponudili preko ministrstva ali kakšne agencije, v najem in bo večja varnost in bo tukaj več prišlo stanovanj na trg, kar bo zelo dobrodošlo. kratkem bo zaživela tudi … Upam, da boste od kolegov z leve struje dobili kake posnetke za 20 let nazaj kakšnega prisluškovanja, če ste zdaj 14 let čakali za neko zadevo. Vsa interpelacija je nepregledna in žalostno, da devate interpelacijo brez vsakih konkretnih dokazov. Bolje, da tudi vi najdete kakšne dobre rešitve, za zaključek in za dobrobit Slovenije, da se na primer ne čaka

zaradi nenehnega pritoževanja pri Novem mestu, ker po sedmih, osmih letih hočejo spremeniti traso, kar je nedopustno. Trasa se v začetku določa. S tem se je izgubilo preko 40 milijonov evropskih sredstev. Vsa zadeva in pritiski prihajajo iz podzemlja, ki se boji za koristi predvsem v smetarski strukturi in preko nekaterih strank v Državnem zboru hoče ustaviti ministra. Vse se dogaja preko medijev, katere obvladujejo iste strukture. Hvala.

Veste, ko govorimo o davkih pa o ministru za okolje in prostor, bo največji davek plačala pod ministrovanjem gospoda Vizjaka v bistvu narava in to je dejstvo, to smo tudi doživeli z vsemi temi zakoni, ki so prihajali preko njega oziroma z njim in tudi preko ministrstva v Državni zbor, saj tudi takrat, ko je dejansko res epsko izgubil referendum in ko so mu res ljudje tudi jasno povedali, da bi moral biti minister za okolje in ne minister proti okolju in da bi moral zavarovati vodo in da bi moral zavarovati tudi našo naravo, je to hladnokrvno preslišal. Dejansko nedolgo zatem ‒ mislim, da je bilo nekje tri mesece oziroma ja, tri mesece zatem − je prišel z Gradbenim zakonom v Državni zbor, kjer nam je spet hotel podtakniti kvazi 37. člen Zakona o vodah, ki je bil malo definiran, malo spremenjen, in ga je pač vključil v Gradbeni zakon pod amandma oziroma z amandmajem v Gradbeni zakon. Tudi takrat, če se prav spomnite oziroma tisti, ki ste bili na odboru, veste, da smo bili vsi zgroženi oziroma tudi presenečeni, kako si lahko nekdo drzne po tako epsko izgubljenem referendumu referendumu priti spet v ta državi zbor in dejansko predlagati zakon, ki v resnici poskuša isto, kar je bilo izpodbijano na referendumu. Kar je drugi problem ministra oziroma te vlade v celoti, je, da konstantno želi in poskuša privatizirati, bom rekel, na vseh področjih. In kar je za moje pojme največji problem, je to dejstvo in toliko tukaj ne krivim ministrstva kot krivim ministra samega, da v bistvu jemlje delo z naravo kot delo oziroma kot nek šef, po domače povedano, kot podjetje, s katerim lahko počne oziroma si drzne početi, karkoli si zaželi oziroma zamisli. Da je dejstvo, da lahko to potrdim oziroma podkrepim z nekimi Ja, dejstvo je, recimo, primer frackinga v Petišovcih, ko je dejansko on osebno oziroma tudi zelo, kolikor vem, tudi lobiral oziroma tudi vztrajal na tem, da se ta fracking začne oziroma da se zadeva, bom rekel, zažene. Ni pa hotel poslušati lokalnega okolja oziroma pač ljudi iz lokalnega okolja, ki so bili, pa so še zmeraj proti temu frackingu v Petišovcih, saj ne samo da slabo vpliva na okolje, ogromno škode naredi tudi zdravju ljudi, ki živijo tam okrog. Zaradi samega frackinga, ki se potem, če bi se dogajalo oziroma ko se dogaja, pride tudi dostikrat zaradi mulja, ki nastane oziroma tudi ostalih strupenih snovi, ki se vbrizgavajo v zemljo oziroma pač v skrilovec oziroma peščenjak, pardon, potem pronica počasi v to podtalnico, kar se potem izraža spet v slabi kvaliteti vode. In glede na to, da je prej minister tako vehementno razlagal, kako se bori za kvalitetno pitno vodo, za čisto vodo, v resnici vam lahko dokažem, da je s frackingom v resnici dokazal, da se ne bori za čisto oziroma kvalitetno pitno vodo. Potem, kar je tudi v Sloveniji, bom rekel, kar travma ostala iz prejšnje Cerarjeve vlade, je ta Magna v Hočah, ki je v resnici res dobesedno ranila to naravno okolje pod Pohorjem oziroma pod temi pohorskimi griči oziroma hribi in predvsem, kar je spet pomembno, ta tovarna Magna Hoče ima zelo velik vpliv na podtalno vodo oziroma na kvaliteto vode v tem bazenu Dravskega polja oziroma v tem dravskem bazenu glede zajetja vode. vode. Želel bi si, da bi bil minister tu, da bi mi lahko odgovoril, glede na to, da se je prej hvalil oziroma tudi diskreditiral gospoda Petana, ampak se ne mislim na nobeno stran postavljati. zanima me pa vseeno, če je dejansko takrat, ko je prišlo do tega pogovora – ker očitno je prišlo, ker tega ni zanikal –, če je poskušal preprečiti ta prevzem Term Čatež s strani Petana. Pa očitno, ne vem, ali tega ni hotel narediti ali pa ni želel storiti. Kakorkoli že. Tu mene osebno zelo zanima, če je minister, glede na to, da je vedel, da je ta zadeva nezakonita ‒ ta prevzem Term Čatež s strani gospoda Petana ‒, ali je to potem tudi naprej prijavil, tako kot bi moral kot minister, kot dejansko javna oseba oziroma tudi kot funkcionar. Odgovora, kolikor vem, vsaj danes v Državnem zboru na tej njegovi interpelaciji ne samo da nisem slišal, ampak se je konstantno izogibal ne samo odgovoru, ampak je dejansko konstanto spraševal drugo stran. To je pač res modus operandi te vlade in tudi vseh ministrov, ki konstantno, ko pridejo v Državni zbor, namesto da bi odgovarjali, sprašujejo. In namesto da bi delali, dejansko govorijo o nekih preteklih zadevah, ki so že bile davno rešene oziroma ki sedaj niso rešene. Upam, Upam, da bo prišel gospod minister nazaj, da mi bo odgovoril na to vprašanje, če je naznanil kaznivo dejanje glede na to, da je bil seznanjen s tem, da je govoril z gospodom Petanom. / oglašanje iz dvorane/ Ja, ne vem. Boste ga pač poiskali, saj je pa vaš kolega. želim odgovor, ali je naznanil kaznivo dejanje glede na to, da je vedel, da je prišlo do nekega nezakonitega delovanja oziroma da je vedel, da gre v bistvu za nezakoniti prevzem teh Term Čatež. In želim od njega osebno izvedeti, ali je to kaznivo dejanje naznanil, komu je naznanil, kdaj je naznanil in zakaj ni, če ni. Ker potem je tudi on v prekršku. To je pač dejstvo. To sprenevedanje, da on nekaj ni vedel, pa da je vedel, pa mogoče, da misli, da ve, pa blablabla; glejte, on je bil takrat in tudi sedaj je funkcionar, ki se mora zavedati svojih dolžnosti. Če jih pa ne pozna, bi pa moral takoj odstopiti. In očitno jih ne pozna in zato bi moral tudi zaradi tega odstopiti. Dejstvo je, da res nimamo sreče s to 14. vlado, kjer dejansko imamo ministre, ki so zmeraj proti, namesto v smislu, da bi bili za. Se pravi, imamo ministra proti okolju, imamo potem predsednika Vlade, ki je v bistvu proti državi in državljanom, imamo potem spet ministra za kulturo, ki je proti kulturi. Mislim, zelo zmedeno in dvojno in farizejsko, kakorkoli želite. In tudi kakorkoli, vem, da da bo spet NSi malo razočaran oziroma bo spet poskušal zadevo spinati oziroma vrniti žogico na drugo stran, ampak jasnih odgovorov, tako kot od te vlade, ne dobimo od nobenega iz te koalicijske strani. Žal. In ko poskušate nas obtoževati za to ali ono, dejstvo je, da ste vi bili, sploh stranka SDS, v prejšnjih mandatih, pa še zmeraj ste,

volitev oziroma pač teh stvari. Tako ne vem. Res je nerazumljivo, ker ne samo da moti mene, ampak vam velikokrat oziroma večinoma govorim stvari, ki mi jih ljudje napišejo, povejo, se potožijo. Ker tudi razumem svoj položaj tukaj v Državnem zboru, da sem predstavnik ljudstva, se pravi eden izmed njih. In dejansko toliko slabega, in to pač je treba priznati, toliko slabega, kot je naredila ta vlada, ni naredil noben v prejšnjih 30 letih zgodovine Slovenije. Sprijaznite se s tem. Tako je. In celo vaši volivci to pravijo − to je pa spet druga zgodba − dejansko potem moram vaše volivce oziroma celo člane včasih miriti oziroma jih poskušati v neke tirnice spraviti nazaj, ker že oni obupujejo nad vami. Zato je prav, da ta vlada, ne samo da takoj odstopi, v bistvu bi že morala davno odstopiti. Isto kot minister. Se pravi, čim prej, tem boljše, ker v resnici Sloveniji ne samo da si ne zaslužimo takšnega načina vladanja, dejansko predolgo smo garali oziroma tudi delali na tem, da smo si priborili neke vrste, bom rekel, kar solidno demokracijo, ki je bila na dobri poti do suverene demokracije. Ne pa to, kar vi počnete. Vi nas želite dejansko potegniti nazaj v temačni srednji vek. Radi bi teptali človekove pravice, kar že delate. to je dejstvo. Vi teptate človekove pravice na vseh področjih, kjer je mogoče. Pišete odloke, ki dejansko so protiustavni. Poglejte, Ustavno sodišče vam vsak dan ponudi odgovor oziroma zrcalo na ta vaša pisanja, zakonita ali nezakonita, kakorkoli želite. Kot rečeno, prav bi bilo, ne samo da danes minister odstopi, ampak vlada bi morala v celoti odstopiti. To, kar pa počne NSi, ker tudi vem, da znajo biti zelo strupeni v izjavah do nas; ej, tudi je treba razumeti, to je del politike, da govorimo, da razpravljamo, da smo lahko tudi argumentirano strokovni in trši v nekih debatah. Ampak glede na to, pa ne samo ko se dostikrat uporablja ta že kar malo, ja, zguljena fraza – krščanski demokrati pa to. Ampak v osnovi je človek prvo človek. Se pravi, je človeško bitje. In kot človeško bitje bi bilo prav, da ne samo da dela dobro, v bistvu bi moral delati samo dobro. In ne razumem, ker glede na to, da bi vaši nauki morali biti še za intenco oziroma še za stopnjo višji od vseh ostalih – glede na to, da varujete, ne samo, da verjamete –, sem dostikrat nad vami zgrožen. Pa veste, zakaj sem zgrožen nad vami. Kot rečeno, prav bi bilo, da se danes ta zadeva, ta agonija konča tukaj v Državnem zboru, ker enostavno ne samo da nima smisla, ampak dejansko vi uničujete življenja ljudi. Dajte si že enkrat dopovedati! To To nima nobene zveze z vašo politiko, ki je takšna, kot je, ki je ideologija takšna, kot je, ampak vi ste šli preko vseh meja, preko vsega ste šli in enostavno se boste morali tudi znati ali pa nekdo vas bo moral ustaviti, ker to tako ne gre.

Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Res je že pozna ura, spoštovani predsedujoči, 14 ur traja današnja interpelacija in jaz imam res postopkovni predlog. Morda bi bilo prav, da se vendarle opozori vse razpravljalce, kar nekaj jih je bilo danes, takoj ko minister za trenutek zapusti dvorano, je deležen napada; češ, kje je in naj se vrne in da upajo, da bo govoril. 14 ur, spoštovani, je ves čas z nami. Upam, da ta državni zbor premore vsaj še kanček človečnosti. Prej je bila ves čas dvorana praktično prazna. Prazna je bila dvorana. Par poslancev je bilo notri, jaz ne govorim o tem, kje so bili, kaj so počeli, vsi lahko delajo iz svojih pisarn in tako naprej. Ampak vendarle, ko imamo pa tukaj ministra, pa smo vendarle lahko toliko človečni, spoštovani, da mu pustimo, da opravi vsaj osnovne biološke potrebe. to gre pa že nekoliko predaleč. Za par minut zapusti dvorano in takoj je deležen napada, kje je. Res bi bila vesela in bi prosila v bran osebi, človeka, o ljudeh govorimo, o človeku govorimo, da se vendarle zaščiti tudi ministra na ta način. Hvala. sem danes opozoril, da bodimo strpni, da spoštujemo etični kodeks, da govorimo o vsebini, ki je na dnevnem redu, vendar, tak je naš odnos in to so odnos vsakega posameznika izmed nas. Tudi s takimi dejanji se kaže, kakšni smo. Besedo ima Jožef Lenart, pripravi naj se Nataša Sukič. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Dolga interpelacija o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka teče. Seveda spoštujem pravico opozicije za interpelacijo in tudi njeno željo za rušenje te vlade, tako to pač gre. V prvi vrsti se mu očita, da je izgubil referendum o vodah oziroma referendum o Zakonu o vodah, v nadaljevanju potem vmešavanje njega in države v gospodarstvo, kar je nekako iz prejšnje njegove funkcije …/ nemir v Spoštovani kolegice in kolegi, prosim, spoštujemo sogovornika in poslušajmo ga. Izvolite. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Hvala lepa. Neprimerno obnašanje in tajno posneta izjava izpred najmanj, smo rekli, 14 let, medtem ko je seveda skrito snemanje pač kaznivo tudi in za vse ostale običajne prebivalce nekako kaznivo; ministra pa se seveda sme s takšno zadevo interpelirati, mu jo očitati

njegovih delnic, ki jih je zaslužil, dejansko, za ta nakup s svojim trdim delom, nekako so bolj kot ne privlečeni za lase. Med drugim potem imamo še navedene štiri točke: nezakonito in netransparentno delovanje, neposredno odgovornost ministrstva – sem že rekel. Se pravi, veliko je o tem Zakonu o vodah govora, ampak če rečem, imamo različna mnenja, seveda vsi verjamemo, da moramo zaščititi pitno vodo, ampak na račun Zakona o vodah imamo pa res neko različno mnenje. In sicer nekateri mislijo pač, da se nič o vodah ne sme brez nevladnikov, zaščitnikov za vsako ceno in seveda ne glede na to in na poplavljanje in na uničene hiše ljudi ob poplavljanju rek in tako naprej. Ne sme se urejati struge rek, na primer reke Drave; ne sme ogroziti gnezdišč čigre čigre in belorepega jastreba in tako naprej, Drava pa naj kar grmi takrat, ko pride do malo večjega deževja, uničuje naše domove, da se ljudje dejansko iz teh hiš morajo začasno izseliti in tako naprej; kmetje izgubljajo pridelke in denar za preživetje; ne sme se zgraditi ceste, na primer obvoznice Ptuj–Ormož, zaradi treh ribic, sto žab in ne vem koliko paglavcev in nekaj ptičev. To so pač stvari, ki bom rekel, da … Res spoštujem naravo, ampak tako nekako med tem varstvom narave in pa med razvojem je potrebno najti neko ravnovesje, neko sredino, neko sožitje in verjamem, da minister Vizjak prav to zna in ima nekako realne poglede in je tudi zmeren v svojem delu, ne pa ekstremen. Tako verjamem, da ga v skrajnosti ne boste prepričali. Res pa je, da je to minister za okolje in ne nevladnik, on ni ptičar, ampak spoštuje pa naravo. Odkar poznam ministra Vizjaka, moram reči, da ves čas spremljam njegovo strokovnost, bolj sem ga spoznal takrat, ko je tukaj v Državnem zboru imel hearing, dejansko smo mu prisluhnili in mislim, da večina tistih odborovcev, če tako rečem, je bilo z njegovo z njegovo strokovnostjo zadovoljnih. Tudi verjamem, da zna prisluhniti težavam ljudi in tega mu ne priznavamo samo v koaliciji, ampak mu priznavajo tudi župani, ki so drugih političnih opcij, opcij, zaradi tega, ker je v veliko občin prišel na obisk in pristopil k reševanju problemov. Tako se spomnim, kako je znal prisluhniti na Ptuju, ko je prišel na obisk k naši županji, in dejansko iz tistih svojih prejšnjih županskih izkušenj je tudi svetoval, kako naprej. Na osnovi teh nekaterih dokumentov, ki jih je potem pognal, so se potem tudi na Ptuju zgodile nekatere investicije, nekatere infrastrukturne gradnje so stekle, ki so bile dolgotrajno zaustavljene zaradi nekih papirnih ovir.

takšne širine. To je potrebno pač spoštovati. Tako smo dejansko na neka priporočila tako županov, poslancev, širše lokalne skupnosti mi tudi nekako dotikali teh perečih problemov. In potem je prišlo do tega, da se je več namenilo za zagotovitve poplavne varnosti. Jaz pač omenim, na primer, območje ptujske Drave oziroma na območju Ptuja–Drave in potem imamo tudi Dravinjo s Polskavo, se pravi tistega dela Drave. Potem se je lansiralo v času tega ministra, od njegovega nastopa funkcije, več kot 50 investicijskih projektov za vodooskrbo – vrednosti so 400 milijonov in več. Potem vlaganja v kanalizacijske vode, primarni vodi, zagotavljanje, sem že rekel, poplavne varnosti. Tukaj še na brzino oskrba pitne vode v porečju Drave, ormoško območje, potem odvajanje, čiščenje Drave – Občina Ptuj, vse to so stvari, ki so dejansko zelo dobro tekle. Povečala Povečala so se sredstva za urejanje vodotokov in tudi če bi Zakon o vodah uspel, bi se še bolj povečala sredstva za urejanje vodotokov, več bi se namenilo in tudi bi se bolj zaščitilo premoženje

tudi nima minister na svoji strani medijev – nobene milosti, kaj šele podpore. Tako da mu čestitamo za opravljeno delo. V teku je veliko investicij, v teku je veliko tudi stvari, ki so vezane na zaščito pred plazovi in tako naprej. Tako se po Sloveniji gradijo pospešeno stanovanja, v naslednjih letih se bodo še. Nekako so se določala tudi pravila za neprofitne najemnine z zakonom. Če se dotaknem še teh delnic Petrola. Ne morem razumeti dejansko, kaj se mu očita. Zloraba informacije. Ne vem, čisto vsak je lahko kupil te delnice, če pač je kaj prihranil. In če nekdo ima dober – kaj že – nos za naložbe; to, če nekdo dejansko ne upa tvegati, je tudi to vse jasno, samo ni pa treba biti fovšije pa zavisti, če nekdo pač nekaj ustvari s svojim trdim delom. Tako resnično mislim, da imamo ministra, takšnega kot je, bolj odprt karakter, in seveda zato včasih tudi, po domače rečeno, useka, se reče, da pač pove brez dlake na jeziku. Seveda mu želim vse dobro in veliko uspeha. Mogoče bi bilo tudi v redu, če bi bili nekateri poslanci izmed nas tukaj malo manj zagrenjeni,

Pa malo spregovorimo mogoče o standardih v politiki, etičnih merilih pa o izgubljenem kompasu v tej naši politiki. Namreč to, čemur smo priča, to sprenevedanje okrog tega; to, da se koalicija danes obeša na to, da so bili prisluhi nezakoniti. Ne zanima vas pa vsebina teh prisluhov, spoštovane in spoštovani. To, če so bili nezakoniti, je stvar sodišča Republike Slovenije, ne Državnega zbora Republike Slovenije, kar pa se vsebine tiče, pa je stvar Državnega zbora Republike Slovenije, da se razumemo, in zato imamo danes interpelacijo. Ampak ta interpelacija danes res postaja groteska, dobesedno. Namreč, videti je, kot da pravzaprav interpeliramo gospoda Petana pa celo Državni zbor, ki sprejema škodljive zakone, ki jih seveda podpisuje in producira torej, podpisuje minister in producira njegovo ministrstvo. To je en vidik te zgodbe. Drugi vidik, spoštovani minister, pa je 680 tisoč ljudi, ki so za vas dovolj glupi, da so glasovali proti vašemu zakonu, ampak ta zakon, ta referendum je točka preloma. Vi ste nesposobni, če niste uspeli ljudi prepričati, da je ta zakon v redu; torej bi tudi, zaradi tega

dneva v tej dvorani pa če želite dve minuti, potem sta menda minister, predlagatelji pa da to končamo. Če bomo pa eden čez drugega govorili, potem težko nadaljujemo. Spoštovani minister, državna sekretarka, kolegice in kolegi, to interpelacijo smo začeli v petek, končujemo jo pa v soboto. Jaz bi mogoče začel tam, ko sem pri stališču Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke končal, da minister ima delovne roke, da ima znanje, da ima izkušnje, predvsem pa, da je strokovnjak na področju, za katerega opravlja delo, to je Ministrstvo za okolje in prostor. Minister, glede na to, da prihajate iz naše stranke, Slovenske demokratske stranke, vam moram ob zaključku povedati, da smo ponosni na vas. Skozi ves dan ste svoje strokovno delo predstavili vsem poslankam in poslancem, predvsem pa tistim, ki so skozi ves dan to sejo spremljali.

naš poslanski kolega Rudi Medved, bivši minister iz prejšnje vlade, malo v zadregi. Predvsem se je to čutilo v njegovi predstavitvi, kajti bil je minister, je tudi človek, ki je v življenju že mogel kaj početi; skratka, na drugi strani je pa imel ministra, ki dela strokovno, predvsem pa želi spremeniti stvari na bolje, predvsem na področju okolja v Republiki Sloveniji. Skratka, jaz bi se vsem zahvalil, tudi tistim, ki ste mogoče v svojih razpravah zašli, želeli ministru mogoče kaj nečednega povedati, česa ni vse delal. Predvsem pa me tudi veseli, ko smo se danes kdaj srečali na hodniku, nihče ni imel nič povedati čez ministra, mag. Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor. Skratka, minister, želim vam v imenu naše poslanske skupine, da to delo naprej opravljate strokovno, predvsem pa, da ga opravljate s svojimi sodelavci v dobrobit Slovenije pa v dobrobit tistih, ki živijo v naši domovini. Hvala lepa. lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobijo besedo še minister ter predstavniki predlagatelja interpelacije. Besedo ima minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Spoštovane poslanke in poslanci! V politiki sem profesionalno od leta 2000. Bil sem državni sekretar, trikrat minister, štirikrat poslanec, tudi župan, podžupan, občinski svetnik. Veliko tega sem pravzaprav doživel, vendar se nisem nikoli vključeval v politiko zaradi denarja ali zaradi osebnih koristi. V politiko sem šel, ker mi je za stvar, ker sem želel delati za skupne projekte, najprej v lokalnem okolju, nato širše. Tudi marca leta 2020 sem sprejel vabilo predsednika Vlade, da grem v vlado, pa ne zaradi tega, da grem na položaj, kjer se bom kakorkoli finančno okoristil, ampak zato ker sem želel nekaj narediti tudi na področju okolja in prostora, kjer je veliko tega še za postoriti. Osebno me žalijo očitki, da gre tu za denar, za kapital in za ne vem kaj še vse. V prejšnji službi sem, ki sem jo pustil in sem šel v parlament ‒ mimogrede, odstopil sem tudi s številnih drugih funkcij, nadzornika in podobno najmanj na polovici osebnih prejemkov, kot sem bil pred tem. Mene ne vodi denar pri mojem delu; vodi me ciljna naravnanost, projektna naravnanost, želim zadeve urediti. Tudi takrat, leta 2007, ko so nastali sporni prisluhi, kasneje tudi montaže tez prisluhov, sem želel nekaj narediti, nekaj koristnega narediti za občino Brežice, kjer so Terme Čatež, za državo, da imamo še eno podjetje, ki prosperira, in želel preprečiti svojemu svojemu relativno znanemu sosedu, ki je vsem Brežičanom znan po svojih rabotah; pravzaprav ne vem, če ima sploh kakšnega prijatelja kje, ne vem, če ni koga oziroma če je koga izpustil, da ga ni prevaral v svojem življenju. Želel sem torej preprečiti en škodljiv prevzem, oškodovanje davkoplačevalcev − ni mi uspelo. To sem že takrat jasno oznanjal kot kriminalno in nesprejemljivo dejanje, ki je danes dokazano stalo davkoplačevalce bistveno več kot 100 milijonov evrov. Meni se očitajo besede, njemu se ne očitajo dejanja. Odprl bi še rad eno temo − kaj šteje: dejanja ali besede? Kaj ima večjo težo, ali puhlice nekaterih najbolj popularnih politikov v tej državi ali dejanja v dobrobit te države? Prizadevanja ljudi, iskrena želja, verjamem, da vodi večino izmed vas. Tako v opoziciji kot v koaliciji vas vodijo želje iskreno prizadevanje za dobrobit te države. Žal je nivo očitkov, nivo razprave in globina bolečine, ki jo nekateri doživljamo ob teh očitkih, bistveno drugačna kot pred 20 leti, ko sem šel v politiko. Menim, da je to slabo za prihodnost Državnega zbora in za odločitve kompetentnih, poštenih, prizadevnih naših državljanov, da se bodo odločali, ali iti na kandidatne liste. Namreč, toliko gnoja, toliko pravzaprav iskreno nekorektnih obtožb, ki sem jih jaz prenesel v teh zadnjih treh mesecih od tistega famoznega 18. oktobra, ko se pojavi ta 14 let stara mrhovina, kot je dobro opisal poslanec Polnar, ne bi privoščil nikomur. Verjamem, da je samo še eden, ki je to doživel v svojem življenju, in to je moj predsednik vlade Janez Janša, ki je doživel še desetkrat toliko, bi rekel, podtikanj in mrhovine v svojem življenju. Vendar vztraja. Jaz sem seveda tudi res sprva pomislil, kaj mi je tega treba. Zakaj? 19. oktobra, dan po tem razkritju, bi enostavno lahko, tako kot vaš poslanski kolega Marjan Šarec, vrgel puško v koruzo, se poslovil od funkcije in šel v udobno mesto nazaj v službo. Ne! Vztrajam, zato ker želim nekatere projekte dokončati, nekatere sem tudi z vašo pomočjo. To sta tako Gradbeni zakon kot Zakon o urejanju prostora, ki ste ga − mimogrede − prejšnji teden potrdili v tem državnem zboru. Čaka naš še en zelo pomemben projekt, in tu upam, poslanci, na vašo polno pomoč in podporo pri tem, to je Zakon o varstvu okolja, ki bo uredil nekatere neurejene stvari v tej državi, zlasti na področju odpadkov. Torej, kakorkoli se bost že odločili pri tem, verjemite mi pa eno stvar, da me nikoli v življenju niso vodili osebni interesi, ko sem deloval v politiki, temveč dobrobit te države ali lokalne skupnosti, v kateri funkciji sem pač deloval. Tudi takrat pri teh prisluhih, tudi danes in tudi vedno. Še posebej tudi pri Zakonu o vodah, za katerega sem iskreno verjel, da je dober in koristen, in verjamem še danes, ker je bil pač zlorabljen za neke druge cilje, in kdorkoli ga analizira danes, vidi, da s tem zakonom ni nič narobe in pravzaprav se zdrava pitna voda ljudem zagotavlja na druge načine. Gospod Horvat je tudi dobro povedal na kakšen način − z gradnjo vodovodnih sistemov vsepovsod po Sloveniji tam, kjer jih nimajo. Na tak način, spoštovani, se krepi kvaliteta življenja v naši državi. Z investicijami in ne s praznimi besedami oziroma očitki. Hvala lepa Hvala lepa. Besedo ima predstavnica predlagatelja Janja Sluga. Ne. Besedo ima predstavnica predlagatelja Nataša Sukič. Hvala lepa za besedo. Spoštovane in spoštovani! Minister Vizjak se danes brani, da je žrtev prisluškovalne zarote. Verjetno je bil žrtev zarote tudi pri nakupu delnic družbe Petrol, tik preden je Vlada do konca deregulira ceno za liter bencina: 144-odstotna rast čistega dobička za Petrol v prvem polletju in plus 60 tisoč evrov za Andreja Vizjaka. Medtem pa ljudje izklapljajo radiatorje in peči sredi zime zaradi rastočih cen energentov, elektrike in ogrevanja. Minister se brani, da je v primeru Petan branil javni interes. Kako? Bil je del vlade Janeza Janše, ki je s spremembo zakonodaje takrat tajkune ustvarila. Zdaj, ko je tajkunizacija javnih podjetij skoraj pri koncu, pa se kot minister za okolje do narave obnaša enako, kot se je nekoč do javnih podjetij. Kupčka z javnim dobrim, z našo skupno lastnino, kot je in kot so balinali nekoč z javnimi podjetji. Zakon o vodah je tipičen primer. Minister pravi, da deluje po standardih te vlade. O tem ne dvomimo. Spodkopavanje okoljskih standardov, partikularna, koruptivna, škodljiva, netransparentna in celo nezakonita ravnanja, vse to je tipičen modus operandi te vlade, ki ga perfektno uokvirja izjava ministra Vizjaka »bomo že sodniku strli jajca« iz afere »glupi davki«. Minister in njegova SDS nas že cel dan prepričujeta, da gre za posnetke neformalne narave in za zlepljenko. No, minister za gospodarstvo Andrej Vizjak in tajkun Bojan Petan in ne sosed Andrej in sosed Bojan sta se v uro dolgem pogovoru dogovarjala, kako prevzeti državno podjetje, kako se izogniti plačilu glupih davkov in kako sodnikom streti jajca. Ampak pri aferi »glupi davki« se koaliciji zdi bolj problematična nezakonitost snemanja kot pa ministrovo koruptivno in nezakonito ravnanje. Če se misli Nova Slovenija vzdržati na interpelaciji, je to popolnoma enako, kot če bi ministra Vizjaka podprli. Ampak NSi igra dvojno igro; po eni strani so absolutno soodgovorni za privatno kupčkanje s podjetji v javni lasti, nagovarjanje k utaji davkov in za trtje jajc sodnikom. Ko gre, recimo, za apetite po privatizaciji zdravstva ali militarizacije slovenske družbe, so celo hujši od SDS. Po drugi strani pa se poskušajo prodati za nekakšno civilizirano, sredinsko alternativo Janezu Janši. To ne prepriča nikogar. Matej Tonin očitno misli, da za to, da NSi postane sredinska, ali digitalna, ali zelena, zadostuje, da priložnostno navržejo par tvitov in nekaj malega piarja. Skratka, v Levici bomo seveda odločno glasovali za interpelacijo ministra Vizjaka. Ali bodo pa − bojda sredinski − NSi ponovno pokazali sredinca državljanom in državljanom, pa bomo videli kmalu. Hvala. lepa. Besedo ima predstavnik predlagatelja Rudi Medved. **RUDI MEDVED (PS LMŠ):** Hvala za besedo, predsednik. Ne, nisem bil v zadregi pri predstavitvi vsebine te interpelacije, nikakor ne. Bi pa moral biti v zadregi minister Andrej Vizjak zdajle pred glasovanjem. Zakaj? V celem dnevu namreč ni odgovoril oziroma ovrgel ničesar iz te interpelacije. Ampak prav ničesar. Očitali ste nam, da so dogodki izpred 14, 15 let sprožilec za to interpelacijo. To seveda ni res. To ni res. Ampak, če ste pa poslušali ministra Vizjaka v zagovoru, je pa naredil res pravo lepljenko petih ali šestih popolnoma enakih zagovorov in velika večina v teh lepljenkah je bila posvečena ravno tem dogodkom izpred 15 let. Torej sam minister Vizjak je želel speljati razpravo na področje, na katerem je očitno bolj doma kot na področju ministrstva za varstvo okolja, na področje gospodarstva. Zapletel se je ponovno, potem ko je bilo že davno razčiščeno, kaj je s tistim famoznim posnetkom, pa je danes ponovno trdil, da sploh ni govoril o plačevanju davkov na tistih posnetkih. Da ni nikoli o tem govoril. Pač pa, da je iz več pogovorov posnetih nekdo zlepil in mu položil v usta tisto o glupih davkih. Glej no! Ravno tisto, vse ostalo je pa avtentično. Vse ostalo je pa avtentično. In potem nek tonski tehnik ugotovi, da gre za lepljenko, ker je slišal v ozadju ptičje petje, namesto žvenketanja kozarcev, čeprav je medij, ki je objavil te posnetke, dal te posnetke tudi v forenzično preiskavo in je tudi javno objavil, da gre za avtentične posnetke. Ampak seveda je to opravil človek, ki je sodno pooblaščen za te stvari. izmotavanje zdaj kdaj, kje, kako, če bi bilo res tako, kot pravi minister, se menda ja ne bi predsednik Vlade lotil raziskovanja, kako je s plačevanjem davkov, ker

je pa sam način njegovega delovanja takrat v času tajkunizacije, v času tajkunske vojne, s tajkuni, ki jih je ustvarila takratna vlada, in so jo prerasli. In prerastli so seveda tudi ministra Vizjaka, ki je mešetaril v primeru Term Čatež, pa najbrž še v kakšnem drugem, ampak ta je bil pač javno razkrit, mešetaril toliko časa, da ga je tajkun Petan prinesel okoli. In potem je bilo: primite tatu. Prej sta se pa kar dobro dogovarjala za vpliv v Termah Čatež. In minister ne pove, kakšen je bil rezultat, razen, da mu ni uspelo. Rezultat je bil seveda, da je država občepela z lastništvom v Termah Čatež in je danes to lastništvo ničvredno. Mi smo z interpelacijo, predlagatelji, želeli pokazati na način delovanja takratne vlade, ki se prenaša v način delovanja vsakokratne vlade, ki jo vodi Janez Janša in v kateri je vsakokrat tudi minister Vizjak. To je bil namen interpelacije. Bistvo pa je bilo nekje drugje, ampak temu se je pa seveda minister ves čas zelo spretno izogibal, da le ne bi nanesla beseda na to. Na primer, na odnos do nevladnih organizacij. Tam je bil tiho. Na vse očitke v zvezi s tem, sploh pa je že v prvem protikoronskem paketu, ki naj bi bil paket za boj proti epidemiji, izgnal okoljske nevladne organizacije iz vseh postopkov. Pa je bil to paket proti epidemiji. In tako se seveda ta izgon nevladnih organizacij kar ponavlja, kar ponavlja, podaljšuje. Zdaj bo s tem protikoronskim paketom deset menda podaljšan še za pol leta. To je ta ministrov odnos do nevladnih organizacij. Kar zadeva pa referendum o Zakonu o vodah, se ga je pa dotaknil zgolj v toliko, da je vnovič, vnovič obtožil vse tiste, ki so glasovali proti zakonu, blizu 700 tisoč ljudi je glasovalo proti temu zakonu, da sploh niso vedeli, o čem glasujejo. Da so bili zavedeni, zmanipulirani, da je zakon v osnovi izjemno dobronameren, ljudje pa pač niso razumeli. Kdo lahko zmanipulira in zavede 700 tisoč ljudi, vas vprašam. Kdo? Kdo? In niti podpore praktično v lastni stranki ni imel takrat, ko je ta referendumska kampanja tekla. Ljudje so jasno povedali, da ne bodo dopustili pozidave vodovarstvenih območij in obal. Jasno so povedali. V LMŠ trdimo isto, da ne bomo dopustili pozidave. In minister danes seveda ni znal ali pa ni hotel natančno povedati smisla te njegove zakonske novele. Ni hotel. In zakaj so ljudje glasovali proti temu zakonu? Zaradi politike. Zaradi politizacije, ki jo izvaja ta oblast na vseh področjih, ki si podreja vse sisteme, in seveda, kdo bi verjel, da bodo na koncu tiste varovalke, ki so bile vgrajene v ta zakon, tudi v resnici delovale, ker bi v vsakem primeru popustile pod vladajočo politiko. To so ljudje vedeli, zato so glasovali proti. Ampak o teh stvareh seveda danes ministru ni bila volja govoriti. On je pač vztrajno ponavljal ta svoj epsko herojski boj proti tajkunom, boj za ohranitev državnega interesa v tistih časih, ko so divjale tajkunske vojne. V resnici pa je pravzaprav samo pokazal, na kakšen način je deloval takrat, na kakšen način deluje danes. Ker vzorec se je pa dobro prenesel. Ta afera, ta Vizjakova afera, da je ne poimenujem spet glupi davki, nam je vsem skupaj pokazala, kako so se akterji prve vaše vlade v boju oziroma pod krinko boja proti tajkunom zelo dobro navzeli tajkunskih metod delovanja in vladanja. Danes pa smo priče seveda izraziti tajkunizaciji oblasti. Če so takrat ali pa če tudi še danes gospodarski tajkuni izčrpavajo podjetja, potem politični tajkuni izčrpavate državo. Minister tudi danes ni prepoznal pomena javnega interesa. Skozi ves čas se mešata zasebni in javni interes. Nenazadnje mu tudi zloraba notranjih informacij pri nakupu delnic državnih podjetij ne dela kakšnih hudih težav. Prav je torej, da seveda ministru danes izglasujemo nezaupnico. Če bi sodili po razpravi skozi ves dan, bi bila ta nezaupnica na dlani, seveda pa bo glasovanje morda pokazalo tudi drugače.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 Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Predlagatelji interpelacije predlagajo zboru, da po opravljeni razpravi sprejme naslednji sklep: Državni zbor Republike Slovenije na podlagi vložene interpelacije izreka nezaupnico ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku in ga razreši s funkcije. S tem mu preneha funkcija ministra. skladu z drugim odstavkom 118. člena Ustave Republike Slovenije bo nezaupnica ministru izrečena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 28. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v ponedeljek, 20. 12. ob 9. uri.

Hvala